Sukladno dogovoru klubova sada ćemo provesti objedinjenu raspravu o zakonskim prijedlozima koji su u našem dnevnom redu svrstani od točke 3. do točke 20. uključujući i točku 20. To radimo zbog toga što je tematika potpuno ista nakon ukidanja Državnog inspektorata potrebno je učiniti izmjene u svim ovim zakonima. Predlagateljica svih ovih Zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedloge tih akata ste primili. A sukladno članku 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu o ovim zakonskim prijedlozima proveli su Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu. Izvješća ste primili na sjednici. Pitam želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Ministar poljoprivrede, gospodin Tihomir Jakovina. (SDP)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, štovani kolegice i kolege zastupnici. Vlada Republike Hrvatske je na 117. sjednici održanoj 26. rujna 2013. godine donijela smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2014.-2016. Ujedno Ujedno smo donijeli i mjere za smanjenje deficita. Jedna od predviđenih mjera je transformacija Državnog inspektorata. U cilju provedbe mjere transformacije Državnog inspektorata a sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave "Narodne novine, br. 148/2013.", bilo je potrebito izmijeniti 18 zakona iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede. Na današnjem dnevnom redu Hrvatskog sabora dakle nalazi se svih 18 konačnih konačnih prijedloga. I zahvaljujem na mogućnosti da ih objedinimo i u uvodnom izlaganju ali i u raspravi. Pa i tim izmjenama se zapravo mijenja nadležnost za obavljanje poslova a koji su do sada bili u djelokrugu rada gospodarske inspekcije Državnog inspektorata. U najvećem broju izmjena odnosno ukupno 13 zakona inspekcije Ministarstva poljoprivrede preuzeti će dosadašnju nadležnost i inspekcijske poslove gospodarske inspekcije Državnog inspektorata a koji se odnose na inspekcijske nadzore u prometu, odnosno maloprodaji i to primarno u području kvalitete hrane i hrane za životinje, uređenje tržišta poljoprivrednih proizvoda, ekoloških proizvoda, vina i jakih alkoholnih pića te ribarstva. Radi se naime o izmjeni sljedećih zakona: Zakon o službenih kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja. Nadalje, Zakon o hrani, Zakon o morskom ribarstvu, Zakon o slatkovodnom ribarstvu, Zakon o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Nadalje, Zakon o informiranju potrošača o hrani, zatim Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla, Zakon o vinu, Zakon o stočarstvu, Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda. 12. je Zakon o provedbi Uredbe vijeća (EZ) BR. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda. I 13. zakon je Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište. Valja napomenuti da su prema dosadašnjoj nadležnosti inspekcije u poljoprivredi, znači poljoprivredna inspekcija, stočarska inspekcija, vinska inspekcija, odnosno vinarska inspekcija i inspekcija za kakvoću hrane, te ribarska inspekcija ovoga Ministarstva temeljem spomenutih zakona obavljalo inspekcijske poslove u prvom stupnju u području primarne poljoprivredne proizvodnje, proizvodnje i predaje hrane i hrane za životinje te ribarstvu, dok je Gospodarska inspekcija obavljala nadzore u maloprodaji odnosno na tržištu, što će reći da inspekcije zapravo nisu mogle utvrditi sljedivost od polja, farme, granice, do krajnjih potrošača, nego samo do maloprodaje. Preuzimanjem inspekcijskih poslova koje je do nedavno obavljala Gospodarska inspekcija Državnog inspektorata od strane inspekcije u poljoprivredi i Ribarske inspekcije, objedinit će se inspekcijski poslovi koji u naravi čine jednu cjelinu unutar Ministarstva poljoprivrede. Na taj način zasigurno će se povećati učinkovitost i djelotvornost obavljanja predmetnih nadzora i samim time pridonijeti racionalnijem korištenju proračunskih sredstava. Izmjene četiri zakona i to Zakona o provedbi Uredbe Europske unije o zaštiti životinja, Zakona o duhanu, Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu i Zakona o lovstvu, vršit će inspekcije Ministarstva financija koje će preuzet dosadašnju nadležnost i postat Gospodarska inspekcija Državnog inspektorata koje se odnose na inspekcijske nadzore na tržištu. Nadalje, izmjenama Zakona o vodama dosadašnju nadležnost i poslove Gospodarske inspekcije Državnog inspektorata preuzet će inspektori Ministarstva gospodarstva u području vezanom za cijene vodnih usluga, priključenje na komunalne vodne građevine i opće i tehničke uvjete i isporuke vodnih usluga. Zbog ukidanja Državnog inspektorata od 1. siječnja 2014. godine, a u cilju reguliranja provedbe inspekcijskih nadzora nad primjenom nad primjenom 18 zakona za koje je nadležno Ministarstvo poljoprivrede nužno je predmetne zakone donijeti po hitnom postupku. Naime, izbjegavanjem pojave pravnih praznina, osobito opravdan razlog za donošenje ovih zakona po hitnom postupku. Iz navedenih razloga potrebno je da se odredbama o stupanju na snagu ovog zakona osigura njegova brza primjena. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvo po klubovima. U ime Kluba zastupnika Hrvatskih laburista-Stranke rada govorit će kolega Branko Vukšić. Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi ministre sa suradnicima, uvažene kolegice i kolege. kolege. Prvi puta govorim o 18 zakona i neće biti jako dug. Ovo što se sad predlaže to smo već imali, znači prije Državnog inspektorata imali smo inspektore u ministarstvima. Upravo sada maloprije ministar Jakovina je rekao da će bit učinkovito, djelotvorno, jeftinije, bolje, gotovo idealno. Što reći o ovom prijedlogu? Idemo ono o praksi dosadašnjoj, kakva je dosadašnja praksa bila i je li Državni inspektorat opravdao svoju ulogu i je li obavljalo posao onako kako treba i je li ovo što sada radi ova Vlada ishitreno. Mi smo poznati po tome da robujemo formama, a ne sadržajima. Organiziramo, reorganiziramo, ukidamo, osnivamo, a ne pitamo se što je u svemu tome sadržaj, radimo li dobro. Svaki je sustav dobar, ma kako god na prvi pogled izgledao loše organiziran ako ga vode dobri ljudi, ako u njemu rade stručni ljudi, radišni i pošteni. Ako ste došli u bilo koju trgovinu, u mesnicu, cvjećaru, u bilo koji restoran i ako ste se žalili i ako ste se žalili na uslugu i rekli ste da ćete pozvati inspekciju, konobari šefovi samo što nisu umrli od smijeha jer ta inspekcija će doći Bog te pitaj kad. Bilo kakvu, knjiga žalbi je knjiga žalosti o nepostupanju inspekcije. Neće inspektori kažnjavati nepravilnosti u velikim sistemima, sistemima, recimo u nekom Todorićevom dućanu ne daj Bože da inspektor se usudi primolit nosom unutra. Kada smo u zgradi gdje živim tražili inspektora pomoć u Državnom inspektoratu, jedna gospođa je držala 17 mačaka, bile su i mačke ugrožene i ljudi, 6 mjeseci smo tražili inspektora, nakon 6 mjeseci je došao inspektor i neću reći u kakvom stanju i nismo ništa napravili, morali smo sami pobrinut se o tom problemu. Jedino tko nam je, Dumovec nam je pomogao oko toga. Inspektor nije bio u stanju, toliko je bio pod alkoholom da nije bio u stanju razgovarat. To su sve moja iskustva sa inspektorima, znači kada sam tražio u bilo kojoj uslužnoj djelatnosti inspektora nikad nisam mogao dobiti. Kada bismo radili po zakonima i kada bi inspektor radio svoj posao mogli bismo sve telekomunikacijske tvrtke zatvoriti jer ono što doživljavaju konzumenti, neću spominjat sad nijednu telekomunikacijsku mrežu, to je nešto prestrašno. Nikad nisam mogao dobiti nikakvog inspektora, nisam se mogao, uglavnom sam dobivao odgovore zovite za 7 dana, zovite sutra, nema nadležnih osoba, na mailove nitko ne odgovara. Znači je li trebalo učiniti ovo što danas Vlada čini, nisam siguran i ne znam odgovor na to. Ali ovo što sad imamo, nakon prvog je trebalo proraditi su inspekcije u ministarstvima. To je jedan kaos. Čitali ste vjerojatno u medijima kad su novinari zvali i pitali za inspektora u ministarstvima nadležnim za pojedine inspektorate. Rekli su im mi pojma o tome nemamo. Pazite, a 1.1. smo trebali početi funkcionirati kao pravna država u tom segmentu. Hoće li se što popraviti? Po ovome što je sada na djelu neće se ništa popraviti. Možda smo napravili veću zbrku nego što je bila prije u Državnom inspektoratu. Stočarska i poljoprivredna inspekcija pri Ministarstvu poljoprivrede rješavat će slučajeve u ovih 18 zakona, pa bih ja pitao ministra da on kaže na koji način, koji ljudi, kako to da nitko u Ministarstvu poljoprivrede ne zna da postoje te inspekcije. Kako to da ljudi lutaju od telefona do telefona. Imat ćemo vjerojatno raspravu sutra u onom drugom dijelu. To su onaj građevinski dio gdje je isto tako veliki kaos. I na koji način Ministarstvo poljoprivrede stvarno misli inspekcije učiniti učinkovitijim, djelotvornijim i jeftinijim. Koji će to? Jesu to neki Batmani, koji će to ljudi raditi i tko će to organizirati, tko će nadzirati, tko će za to odgovarati. Tko odgovara za kaos, za sadašnji kaos? Tko odgovara za činjenicu da kad nazovete ministarstva da vam u ministarstvu kažu mi ne znamo. A 1.1. ne da se trebalo znati, nego 1.1. se trebalo djelovati, onda vjerojatno ovo kao što je ministar, premijer rekao parafrazirat ću ga slučajni zakon i slučajna mjera koja se donosi. Jer način na koji se počelo provoditi to što se provodi, odnosno raspuštanje Državnog inspektorata i priključivanje inspektora pojedinih ministarstava sasvim sigurno ne obećava. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Kolega Vukšić, vi ste se u svojoj raspravi rekli da je ovo kaos. Ovo je programirani kaos, na žalost jer nešto što je funkcioniralo kao jedna cjelina neovisna sada je pala pod kapu nekoliko ministarstava i nekoliko ministara. To je ono što je politika očito htjela postići, a onda idu priče o racionalizaciji, o uštedama, o borbi protiv deficita itd. itd. I desi se ono što se desilo početkom ove godine. Ja uopće ne mogu zamisliti jednog ministra recimo koji će, jednog inspektora recimo u Ministarstvu financija koji bi imao snage ući u hotel ovaj dolje sada na Korčuli o kojem je danas govorio premijer u Veloj Luci. Tko će tamo odgovarati? Tko će tamo otići da ga netko i pozove i da donese nalaz ministru financija. on je drugi dan smijenjen ako napiše nešto što nije u redu. To do sada nije bilo moguće. Sjećamo se onog prvog ili ja mislim onog državnog inspektora za vrijeme HDZ-ove vlasti on je smijenjen jer je bespravno gradio, a bio je prvi čovjek Državnog inspektorata. Smijenjen! Tko će ovdje snositi odgovornost za greške državnih inspektora? Hoće li ministar koji mu je sada nadređeni gore? Kad oni pogriješe u svojim nalazima, u svojim inspektorskim akcijama. Tko će pogriješiti? Tko će odgovarati? Ministar? Hoće li on dati ostavku onda. Naravno da neće. Ovo je stavljanje inspektorata pod kapu politike, a nemamo analize zašto je to napravljeno i što to nije funkcioniralo u ovakvom sustavu. Jednostavno čista politika. Odgovor na repliku, Ivan Šuker. nedodirljivost ako je bilo nedodirljivosti. Ja sam govorio o iskustvima za vrijeme Državnog inspektorata koji nije funkcionirao, ali ovaj argument koji ste vi iznijeli sasvim sigurno da je jedan od jačih argumenata zbog toga što se slažem tko će se moći suprotstaviti recimo Linićevom pomoćniku. Tko će se usuditi? Zapravo to je ono a priori će ljudi reći ne idemo kod njih, jer ćemo biti kažnjeni jer će gospodin Linić biti ljut na nas, a svaki od ministara ima nekog svog prijatelja kojem će pogodovati. Prema tome, ova vlast nije imuna na nepotizam. Ova vlast vidjeli smo nije imuna na nepravilnosti. Prema tome, ovo što se sada radi osim što je kao, ja ne znam da li je programirani ili neprogramirani kaos, kaos jest. Ne daje nadu da će biti bolje nego što je bilo prije bolje. Da se 1.1. počelo raditi i da se 1.1. znalo što se želi i da smo vidjeli već rezultate u ovih dvadesetak tada bismo rekli počelo se raditi, nešto se mijenja. Međutim, ne mijenja se ništa. Hoće li se, opet ćemo trebati dvije godine ćemo biti pokusni kunići i na kraju će se reći oprostite krivo smo napravili. Zapravo neće se ni to reći, jer neće imati prilike.

Danas imamo ovih 18 zakona i govorite molim vas o mom ministarstvu i o mojim inspekcijama jer ovo za financije i za ostalo nisam dovoljno meritoran da govorim u ime drugih ministara. Ali ako govorimo o ovome štovani kolega Vukšić čini mi se u vašoj raspravi ispred kluba da ste naveli kakav je način bio i kolika kvaliteta rada državnih inspektora u Državnom inspektoratu dosada. Ako na najbanalnije stvari, pozive ste 6 mjeseci čekali onda rade li sa nekim tko je došao u alkoholiziranom i sličnom stanju. U ovoj reformi, u preuzimanju dijela inspektora gospodarske inspekcije u Ministarstvu poljoprivrede govorimo o 40 djelatnika koji su došli u naš sustav. Naš sustav je u kompletnosti pripremljen. Inspekcije koje sam vam naveo su radile i dosada i u Ministarstvu poljoprivrede nije bio problem sa blokadom i načinom i nefunkcioniranjem. To što piše u dnevnom tisku da su zvali ja bih volio da mi se argumentira. U dnevnom tisku sam pročitao i to ne u 24 sata ili nekim novinama koje nemaju ili čak u poslovnim da nam je Bruxelles 4 puta odbio program ruralnog razvoja i da nećemo povući 332 milijuna eura i onda je cijela medijska hajka krenula na osnovu toga bez obzira na sve obavijesti, bez obzira na priopćenja, bez obzira na demantije koje smo poslali iz Ministarstva poljoprivrede. U Ministarstvu poljoprivrede na web stranicama je bilo kolege inspektori su radili svoj posao, osobe koje su bile kontakt za davanje potencijalnim korisnicima informacije su bili na svojim radnim mjestima i davali informacije. Kod nas nije bilo problem čak i amandmane koje ćemo imati sutra na Vladi i koje moramo predložiti moramo zbog toga što smo zapravo i svih 18 zakona na vrijeme poslali u proceduru i Vlade i ovdje i očekivali i pripremili se za primjenu zakona od 1.01.2014. godine. Kad govorite o samostalnosti u radu svi inspektori su sukladno zakonu u samostalnom radu i odgovorni za provođenje zakona i zakonske inspekcije. Ukoliko su bile kakve primjedbe na njihov rad onda postoji Povjerenstvo za žalbe. To ne rješava ministar. Ministar mora biti samo siguran da se provodi zakon i da cijeli sustav funkcionira onako kako treba. 40 inspektora koji su došli kod nas nisu posebno tijelo, ne rade neke posebne poslove, samo omogućavaju da cijeli sustav radi kako treba. Jer pazite, dosada nabrojali smo inspekcije koje smo imali, kontrolirali su primarnu proizvodnju, kontrolirali su farmu, kontrolirali su polje, kontrolirali su onaj dio proizvodnje ako govorimo o stočarskoj …/Govornik se ne razumije./… do klaonice. Mi nismo bili u situaciji dosada, to su radili inspektori Državnog inspektorata kontrolirali su maloprodaje. Često sam ja ovdje prozivan i od vas da mi ne radimo dovoljno kontrola na policama trgovačkih lanaca, na maloprodajnim mjestima, a to nismo mogli raditi jer sustav nije bio inspekcijskih kontrola zaokružen. Sad ga imamo Sad ga imamo i bit ćemo zato djelotvorniji. Nije bajna situacija i nisam rekao da je sve fantastično i divno ali popravljamo sustav da bude djelotvorniji i u ovome dijelu kontrole koji je izuzetno važan. Zahvaljujem. Imamo prijavljene dvije replike. Prvo Branko Vukšić. **Vukšić, Branko Državni inspektorat je ukinut. Vi kažete niste nadležni i nitko ne kaže da ste vi nadležni za Ministarstvo financija ili za neko drugo ministarstvo ili za Ministarstvo gospodarstva. Mi sad govorimo o jednom paketu gdje su dosadašnji inspektori iz Državnog inspektorata podijeljeni na različita ministarstva. Građani ne trebaju znači strukturu državnu, oni trebaju jedan telefon. Pa vam ja predlažem samo. Do prije su imali jedan telefon na koji su zvali Državni inspektorat pa nakon toga su ih upućivali na određene inspektore. Sad zamislite vi nekoliko ministarstva kad vas šalju telefonom. Jeste vi ikad bili obični građanin RH i kad su vas slali sa šaltera na šalter, s telefona na telefon i nitko nije nadležan. Pa vi ne možete mjesec dana dobiti informaciju tko je nadležan za vaš predmet. Vi idealizirate stvar jer se vjerojatno krećete među službenicima koji kažu sve je fantastično, sve je dobro. Dobro ne sve fantastično, čak ste i sami priznali da nije sve fantastično. Da li itko razmišlja da je na nivou opet inspektora koji su podijeljeni na različita ministarstva da građanin zapamti samo jedan broj. I on zove i tada onaj koji sjedi kraj tog telefona kaže aha to je Ministarstvo poljoprivrede sad ću spojiti sa inspektorom nadležnim za to i to. To nije skupo, to ne iziskuje neki dodatni novac. Ali ovo nije dobro. To treba dvije godine da se uhoda, a nakon toga će doći neka druga vlast pa će reći ma nećemo to sad ćemo sve inspektore podijeliti na tri grupe. Na južnu Hrvatsku, na sjevernu Hrvatsku i na centralnu Hrvatsku. Zašto ne bi? Kao što kaže premijer Milanović mi smo dobili na izborima, mi imamo pravo raditi što god želimo. Na repliku odgovara ministar. Izvolite, Jakovina. **Jakovina, Tihomir (SDP)** Poštovani kolega Vukšić rekli ste jedan telefon i jedna prijava Državni inspektorat. A maloprije ste rekli da ste 6 mjeseci pokušavali na taj isti telefon prijaviti nepravilnosti u svojoj zgradi. Moje ministarstvo je prijavilo kontakte i mailove i telefone na koje se bilo koji građanin može prijaviti. Podsjetnik samo, prema Zakonu o upravnom postupku bilo kome od inspekcije da prijavite predmet koji traži inspekcijski nadzor iako nije njihova nadležnost dužni su proslijediti na inspekciju koja radi te nadzore. Znači, ne vidim razloga zašto bi bilo problematično da dozvolite inspekcijskim službama ministarstva da imaju sljedivost kontrole, opet ću reći od polja, mora, farme, granice do krajnjeg korisnika. Na ovaj način smo stvarali kroz sustav koji smo imali, koji je bio nedjelotvoran, koji možemo napraviti … /Govornik se ne razumije./… i broj analiza koji su državni inspektori radili po određenim zakonima za što su bili dužni, a on je bio vrlo mali, a bili su ovlašteni zakonima. 18 zakona, jer ih ja mijenjam. Budite sigurni da će ovako gdje imamo zatvoreni sustav kontrola biti bolja. Koliko ćemo sustav učiniti boljim i efikasnijim ovisi o svima nama koji vodimo a ne zato da bi imali svoje hirove koje ćemo ispunjavati na ovaj ili onaj način nego da bi napravili sustav djelotvornijim. I opet s čim i u čiju korist? U korist građana koji trebaju imati bolju uslugu. Barem sve inspekcije koje su vezane i koje rade u mom ministarstvu će sigurno bit bolje i djelotvornije na ovaj način. im se ne može opravdati ukidanje državnog inspektorata, može eventualno političkim nekakvim razlozima ali razlozima objektivni i racionalni ne može se pronaći nikako. Ako kažete da niste imali problema sa državnim inspektoratom u dijelu poljoprivrede. Ako nije bilo problema onda što će biti sada bolje. Ne može nikako biti bolje. Ako je bilo problema u državnom inspektoratu a bilo ih je onda se taj sustav može unaprijediti. Vlada je sama hvalila rad državnog inspektorata. Postoji intervjui brojni u javnosti. Prije samo dva, tri mjeseca, državna inspektorica glavna dala je intervju gdje je hvalila i bila pohvaljena za svoj rad. Ako nije dobro državni inspektorat radio a mogući su razlozi promjena samo ako nije kako je moguće onda da nitko nije smijenjen u državnom inspektoratu zbog lošeg rada, pa ti isti ljudi koji rade, radit će i sada. Mijenja se nešto što se ne zna zbog čega se mijena. Nema uopće analize koja je prethodila promjenama takvim stravičnim promjenama, nisu to samo formalne promjene. Pa može se dogoditi da u istu kompaniju dođe 20 inspekcija sa 20 različitih lokacija. Nema hijerarhije. Nema odgovornosti. Državni inspektorat kao nadzorno kontrolno tijelo moralo bi biti neovisna posebna institucija a dorađivati ono što bi trebalo dorađivati. Ovo je kvaliteta rada se ne može poboljšati nikako jer se može samo razvoditi situacija i razvodnjava se odgovornost a bar smo mogli prije smijeniti glavnog državnog inspektora, a glavni državni inspektor mogao je smijeniti svoje načelnike, a sad tko će koga smjenjivati. Tko će ministra smijeniti zbog neodgovornosti? **Stazić, Nenad (SDP)** Vrijeme. Još ću jednom ponoviti Ministarstvo poljoprivrede u ovoj preraspodjeli preuzima 40 inspektora, inspektora koje smo odabrali na osnovu i stručne spreme, obrazovanja ali pretežno dijela nadzora koji su radili samo ti ljudi više neće radit, radit će po ovim zakonima i radit će inspekcijske kontrole i radit sve ono što trebaju ko inspektori radit u sljedivosti hrane kako rade na kvaliteti hrane ili u dijelu odjelima u koji su stavljeni ali neće više kontrolirati boravišne pristojbe, neće više raditi onaj dio radnog zakonodavstva koji su radili i koji i koji će raditi inspektori koji su prešli kod kolege Miranda. Govorimo o ljudima koji su u sustavu, koji su radili ali koji su bili multiprakti koji su radili u pravilu vrlo veliki spektar kontrola koji su radili državnom inspektoratu. Kod nas će raditi specijalizirano, radit će sukladno obrazovanju koje imaju i pokrivat će zakone koje pišu i koje, o kojima moraju kontrolirati vezano za ovo ministarstvo poljoprivrede. Ne vidim tu ni povećanje broja radnih mjesta ni povećanje troškova. Dapače oni su regionalno po regionalnim uredima posloženi u postojeće urede i dodani ekipama koje jesu i smanjit ćemo, sigurno ćemo smanjiti troškove na prijevozu i svim ostalim stvarima, nije pitanje ravnatelja ili načelnika. To se može promijeniti. Treba promijeniti sustav da budu kontrole djelotvornije na ovaj način. Još ću jednom reć ono što je vezano za inspekcijski nadzor Ministarstva poljoprivrede sigurno će biti puno djelotvornije. Nastavljamo raspravu po klubovima. U ime Kluba SDP-a prijavio se kolega Mario Moharić. Hvala poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege čuli smo već da je temeljem smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2014.-2016. krajem rujna prošle godine donesene su te smjernice i mjere za smanjenje deficita a u okviru toga i predviđena je mjera transformacija državnog inspektorata. Tu se ponavljaju u raspravama neke teze o inspekcijama u smislu da je u državnom inspektoratu su inspektori bili neovisni, samostalni, a sada će u ministarstvima biti manje samostalni ili nesamostalni, pa za njih samo nekoliko informacija. Dakle, osim državnog inspektorata u ostalim područjima inspekcijski nadzor provede ministarstva i druga središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu. I ono što je bitno za ovu raspravu to je da je za obavljanje inspekcijskih poslova u RH ustrojeno više od 40 inspekcija od kojih većina djeluje u okviru onih središnjih tijela državne uprave koja su nadležna za upravno područje iz nadležnosti ministarstva dok je u državnom inspektoratu bilo ustrojeno tek 6 inspekcija koje su obavljale inspekcijske poslove u upravnim područjima iz nadležnosti drugih središnjih tijela državne uprave. Na ovaj način u dva različita modela obavljanja inspekcijskih poslova uspostavljanje nejedinstven sustav te su i tijela državne uprave u obavljanju poslova iz svog djelokruga stavljena u nejednak položaj. Kako je provedba inspekcijskog nadzora osnovni instrument pravilne primjene zakona i ujedno osigurava neposredno praćenje stanja u pojedinom upravnom području području nužno inspekcijske poslove i ostale poslove uprave u istom upravnom području objediniti u istom tijelu državne uprave. Slijedom navedenog predloženo je niz izmjena zakonskih propisa iz upravnih područja Ministarstva poljoprivrede pa ću redom. Zakoni o izmjenama Zakona o službenim kontrolama koje se provede sukladno o propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja donosi se zbog ukidanja dakle državnog inspektorata i preuzimanje inspekcijskih poslova koji se odnose na standarde kvalitete i označavanja hrane i hrane za životinje od strane ministarstva nadležnog za poljoprivredu. Ovim zakonom umjesto gospodarskih inspektora Državnog inspektorata predlaže se da poslove službenih kontrola koje se odnose na standarde kvalitete, označavanja hrane i hrane za životinje obavlja Inspekcija za kakvoću hrane, poljoprivredna, odnosno Stočarska inspekcija. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o hrani. Propisana je nadležnost Ministarstva poljoprivrede za inspekcijske poslove koji se odnose na zdravstvenu ispravnost, higijenu te sigurnost hrane i hrane za životinje, standarde kvalitete, posebne oznake kvalitete hrane i hrane za životinje, označavanje, reklamiranje, prezentiranje odnosno informiranje potrošača o hrani. U cilju reguliranja inspekcijskih poslova koji se odnose na promet ribom i morskim organizmima od strane ministarstva nadležnog za poljoprivredu, poslove gospodarskih inspektora Državnog inspektorata obavljat će ribarski inspektori. U sljedećem kvartalu 2014. godine zbog izmjene zakonodavstva iz zajedničke ribarske politike EU u proceduri će biti donošenje novog Zakona o morskom ribarstvu. U cilju reguliranja inspekcijskih poslova koji se odnose na promet ribom i drugim slatkovodnim organizmima od strane ministarstva nadležnog za poljoprivredu, poslove gospodarskog inspektora također će obavljati ribarski inspektori. Radi provedbe mjera transformacije Državnog inspektorata briše se nadležnost Državnog inspektorata kao tijela nadležnog za provedbu inspekcijskog nadzora u provođenju Zakona o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Inspekcijski nadzor nad provedbom ovog zakona umjesto gospodarskih inspektora Državnog inspektorata provodit će nadležne inspekcije Ministarstva poljoprivrede. Inspekcijski nadzor na provedbom Zakona o informiranju potrošača u hrani umjesto gospodarskih inspektora provodit će nadležne inspekcije Ministarstva poljoprivrede, a to su inspektori za kakvoću hrane, poljoprivredni inspektori i veterinarski inspektori. Zakonom o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja uređuje se proizvodnja, stavljanje na tržište i uvoz poljoprivrednog reprodukcijskog materijala, priznavanje sorti poljoprivrednog bilja, upis sorti poljoprivrednog bilja u sortne liste, održavanje sorti poljoprivrednog bilja, nadležnosti pojedinih tijela u poslovima iz ovog zakona i propisa donesenih temeljem ovog zakona, inspekcijski nadzori i druga pitanja od značenja za provedbu jedinstvenog sustava poljoprivrednog sjemenarstva i rasadničarstva. Ovaj zakon odnosi se i na proizvodnju i stavljanje na tržište i uvoz genetski modificiranog poljoprivrednog reprodukcijskog materijala te priznavanje sorti genetski modificiranog poljoprivrednog materijala. Nadležnost nad provedbom, kontrolom navedenog zakona ostaje Fitosanitarnoj i poljoprivrednoj inspekciji Ministarstva poljoprivrede. Zakonom o gnojivima i poboljšivačima tla uređuje se kakvoća, kontrola kakvoće, označavanje promet i nadzor u prometu gnojiva mineralnih i organskih i poboljšivača tla te proizvodnja i nadzor organskih gnojiva i poboljšivača tla koji se stavljaju na tržište RH. Zakonom o vinu uređuje se proizvodnja, promet, prerada grožđa, itd. i vođenje vinogradarskog katastra te druga pitanja važna za provođenje jedinstvenog sustava proizvodnje i prometa grožđe za vino, mošt, vino i drugih proizvoda od grožđa i vina, voćnih vina i drugih proizvoda koji sadrže vino ili voćno vino. Ovim odredbama propisuje se da inspekcijski nadzor provodi se provedbom Zakona o vinu umjesto gospodarskih inspektora provode nadležne inspekcije Ministarstva poljoprivrede. Zakonom o stočarstvu uređuje se uzgoj i proizvodnja uzgojno-valjanih životinja, oplođivanje domaćih životinja, trgovina uzgojno-valjanim životinjama, ZOO higijenski uvjeti držanja domaćih životinja, zaštita okoliša u uzgoju, iskorištavanje domaćih životinja, ustroj i provedba uzgojno-valjanih životinja, druga pitanja važna o učinkovitosti i promicanju stočarstva. Inspekcijski nadzor nad Zakonom o stočarstvu umjesto Državnog inspektorata provodit će nadležne inspekcije Ministarstva poljoprivrede. Područje organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda uređeno je Zakonom o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama, pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda. Ovim zakonom se uređuje nadležna i provedbena tijela djelokruga rada i ovlasti nadležnih i provedbenih tijela, korisnici, obveznici mjera i pravila, sustav praćenja cijena, sustav laboratorija, itd. Inspekcijski nadzor nad provedbom ovog zakona umjesto gospodarskih inspektora nadležne inspekcije Ministarstva poljoprivrede. Slijedom potrebe za provedbu mjera transformacije državnog inspektorata, Ministarstvo poljoprivrede izvršilo je analizu Zakona o provedbi Uredbe vijeća, broj 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda te je istom utvrđeno da je potrebno izvršiti izmjenu zakona u djelu koji propisuje nadležnost gospodarskih inspektora državnog inspektorata. Službene kontrole nad provedbom ovog zakona i uredbe vijeća, broj 834/2007 provode poljoprivredni inspektori te prema nadležnosti iz posebnih propisa koji se odnose na poljoprivredu i hranu, inspektori za kakvoću hrane, poljoprivredni inspektori, sanitarni inspektori i veterinarski inspektori. Zakon o duhanu uređuje odnose u proizvodnji, otkupu, obradi, prometu duhana te proizvodnji duhanskih proizvoda RH. Zakon o duhanu odnosi se na proizvođače duhana, pravne i fizičke osobe koje se bave proizvodnjom i obradom duhana te pravne osobe koje se bave proizvodnjom i prometom duhanskih proizvoda, a registrirane su za tu djelatnost. Prijedlog Zakona o nadležnosti Državnog inspektorata zamjenjuje nadležnošću poljoprivrednih inspektora u dijelu proizvodnje duhana, a u dijelu prometa duhana i duhanskih proizvoda zamjenjuje se nadležnošću Carinske uprave prema nadležnosti propisanoj Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište, uređuje uvjete za proizvodnju i stavljanje brašna na tržište RH. Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna odnosi se na proizvođače brašna, pravne i fizičke osobe koje se bave bave proizvodnjom brašna, a registrirane su za tu djelatnost u RH i koje prve stavljaju brašno na tržište. Prijedlogom zakona briše se nadležnost Državnog inspektorata kao tijela nadležnog za provedbu inspekcijskog nadzora, nadležnost za provedbu daje se Inspekciji za kakvoću hrane. Prijedlogom zakona o izmjeni Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu uređuje se proizvodnja stavljanja na tržište i uvoz šumskog reprodukcijskog materijala, proizvodnja i uvoz božićnih drvaca, uvjeti koje moraju zadovoljiti dobavljači šumskog reprodukcijskog materijala i dobavljači božićnih drvaca. U postupku upisa u upisnike postupak upisa šumskog sjemenskog objekta u registar šumski sjemenskih objekata uspostava i korištenje rezervi sjemenskog materijala, genetska i sjemenska banka svojiti šumskog drveća, osnivanje povjerenstva za šumski reprodukcijski materijal, prikupljanje, upotreba i razmjena podataka, informacija, te troškovi vezani za provedbu propisanih mjera. Ovim prijedlogom zakona dodjeljuje se nadležnost obavljanja nadzora nad stavljanjem na tržište šumskog reprodukcijskog materijala i božićnih drvaca nadležnoj službi Ministarstva financija. Ove objedinjene zakone će podržati SDP. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa kolega utvrdili ste da će ovakvom novim ustrojem inspekcijski službi u ministarstvima biti bolja efikasnost rada samih inspekcijskih službi kao inspektora što apsolutno ne može stajati s obzirom da su i udruge koje su se koristile inspektoratom dosadašnjim kao neovisnim hrvatskim tijelom kao i GONG kao i sindikati zaposlenika državnih svi su se pobunili protiv ovakvog raspodjeljivanja inspektora i kao gašenja 15-godišnjega državnog inspektorata koji je imao svoje uspjehe koji se jasno vide svake godine kroz njihova izvješća. Vide se u svemu samo vi to ne vidite jer želite striktno staviti pod kontrolu inspektore kako bi ministri mogli upravljati njima i slati tamo gdje ih je volja. međutim to sigurno neće biti pozdravljeno kao neovisno tijelo. Inspektori će biti striktno u službi politike i to sigurno neće biti ni dobro ni korisno, to je sigurno korak unazad za RH i pred EU a i pred samim građanima. Nikakva efikasnost neće se dogoditi u budućnosti nego samo nazadovanje, nazadovanje zbog političkog kreiranja i usmjeravanja zbog toga što će inspektori biti direktno pod kapom ministara i njihovih pomoćnika i tako se politički usmjeravati u svoj To je ono što se nije smjelo dogoditi i to je ono što sigurno neće biti nikomu na dobro ni nikome na čast, a naročito RH. nikakva efikasnost neće se postići jer da se želi efikasnost 30 dana će Hrvatska biti bez inspektora jer nama nijedan rješenja. Svi su ostali bez rješenja i nitko ih nije nikuda imenovao i tko zna poslije donošenja ovih zakona koji su trebali biti davno prije riješeni kada će imenovati, koliko će ih imenovati. Sada ih nije bilo dovoljno, a kamoli u budućnosti. Poštovani kolega, vi očito niste slušali mene na početku same rasprave, a i vaša rasprava govori o osnovnom nepoznavanju ustroja inspekcijskih službi u RH. Na početku same rasprave spomenuo sam, a sada ću ponoviti vam, ustrojeno je inspekcijskih službi inspekcija različitih 40 u raznim ministarstvima, a Državni inspektorat ima ustrojenih 6 inspekcija. I vaša priča o neovisnosti pada tu u vodu, a to mogu osobno tvrditi jer sam zaposlenih Državnog inspektorata bio više od 10 godina.

cilj smanjenja deficita i da je smjernica postavljeno transformacija Državnog inspektorata. Ovdje se ne radi ni o kakvoj transformaciji Državnog inspektorata nego o ukidanju Državnog inspektorata. A ukidanje nadležnih, nezavisnih, nadzornih tijela i stavljanje pod političku kontrolu je društveno štetno, ali to je ovoj Vladi vrlo blisko. HANFA-u kao neovisno tijelo ste stavili pod političku kapu, sada Državni inspektorat stavljate. Možete i Državnu reviziju, zašto ona onda ostaje kao nezavisno tijelo. Maknimo je kao ustavnu kategoriju. Kakav doprinos će biti ove vaše "transformacije" odnosno ukidanja na smanjenje deficita državnog proračuna? Gdje je financijski plan ovakve reorganizacije? Ne postoji. Možemo Možemo predviđati nekakve pozitivne učinke i ja vjerujem ministru Jakovini da će doći do smanjenja nekakvih ali nema procjena, nema analize, nema sustavnog pristupa. Smanjenje odnosno ukidanje Državnog inspektorata će utjecati na smanjenje i ima utjecaja na smanjenje deficita državnog proračuna koliko i mokar kolnik na kišu. Nema veze jedno s drugim. Ali je cilj da se neovisno tijelo stavi pod političku kontrolu. Kaže ministar tko će nadzirati ubiranje boravišne pristojbe, tko kontrolira neplaćanje boravišne pristojbe. Pa eto kontrolira onaj tko ne plaća boravišnu pristojbu. Ovim se otvara da još otvorimo na svim

ponavljate ono isto što i vaš prethodnih o neovisnosti o gubljenju neovisnosti inspektora u inspekcijskim nadzorima jer tobože jedini garant neovisnosti inspekcija bio je Državni inspektorat. ponavljam vam po treći put i to me navodi da ova rasprava već ide u politikantskom smjeru. Ako je bilo 40 inspekcija ustrojenih, djelovalo do danas po raznim ministarstvima, a u Državnom inspektoratu imate 6 inspekcija. Pa o čemu govorim onda? 6 inspekcija se sada raspodjeljuje po svojim matičnim ministarstvima. I znamo da su inspektori, po zakonu vam to piše neovisni u svojem nadzoru. 40 do sad inspekcija funkcionira po ministarstvima, ponavljam, a samo 6 u Državnom inspektoratu, treći put. O čemu govorimo? Kakvoj neovisnosti i ovisnosti? Morate znati sljedeći podatak. Državni inspektorat kada se osnivao bio je zamišljen da objedini sve inspekcije, svih državnih tijela… da, da, da. I međutim, to se nije uspjelo sve do danas. A takvo objedinjeno tijelo koje objedinjuje sve inspekcije u Europi ne postoji. U ime Kluba Hrvatskih laburista javio se Branko Vukšić. …/Upadica: Nema ga./… Nema ga. Klub gubi pravo na raspravu po ovoj točki dnevnog reda. U ime Kluba HDZ-a vrijeme će podijeliti kolege Ivan Šuker i Davorin Mlakar.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine ministre sa suradnicima. Dakle, vrlo interesantno, Zakon nosi nadnevak 5. prosinac. Usvojili smo ga da mora ići po hitnom postupku a o njemu raspravljamo 22. siječnja a na svih ovih 18 zakona piše jedna vrlo interesantna stvar. Ovaj Zakon objaviti će se u Narodnim novinama i stupa na snagu 1. siječnja 2014. Danas je 22. siječanj 2014. Prema tome, gospodine ministre vi i vaši kolege ako hoćete pokazati ozbiljnost i ovo što hoćete reći onda ste trebali danas doći sa amandmanom Vlade Druga stvar, ne, ne, nije predan, jer ovo je sramota. Ovo je sramota. Vlada u onom trenutku kada zakon nije raspravljen u Hrvatskom saboru do 31.12. je morala reagirati. Druga stvar, veli za provedbu ovoga zakon nije potrebno osigurati novčana sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske što naprosto nije istina. Postavljam vam pitanje temeljem čega su u prvom mjesecu plaće dobili ljudi, bivši zaposlenici Državnog inspektorata? Jer s obzirom na ovu današnju raspravu i na raspravu koju ćemo obaviti sutra ujutro ljudi još uvijek rade u državnom inspektoratu bez obzira što Državni inspektorat ne postoji. Jer Vlada nije sa ovim Visokim domom, sa većinom saborskom osigurala mjesta sa izmjenama zakona gdje će ti ljudi biti zaposleni. Jer vi dok ovaj zakon ne bude izglasan u Hrvatskom saboru te ljude nemate gdje zaposliti i nemate im otkuda dati plaće. I pozivam državnu reviziju da vidi gdje su se u prvom mjesecu isplatile plaće nadležnim ljudima, zaposlenicima Državnog inspektorata. I ako je to napravljeno u Ministarstvu poljoprivrede ili bilo kojem drugom ministarstvu vi biste prekršili zakon. Zašto? Zato jer ste ovdje napisali da vam nisu potrebna sredstva. To nije istina. Vama su potrebna sredstva za svaki ovaj zakon ali ste unutra mogli naznačiti da će se sredstva preusmjeriti sa pozicije koje su bile …/Govornik se ne razumije./… Državnom inspektoratu. Jer ako to ne napišete vi varate ovaj Visoki dom. Jer Ministarstvo poljoprivrede nema tih sredstava. …/Govornik se ne razumije./… dio tih sredstava prenesti sa pozicije Državnog inspektorata. Znači vi nas ovdje varate. I u prvom mjesecu ste isplatili protuzakonito plaće. I druga stvar, pažljivo sam slušao vaše uvodno izlaganje gospodine ministre, ti ljudi nisu smjeli raditi, zapravo ne smiju raditi dok ovaj zakon ne stupi na snagu. Ne smiju raditi jer za koga oni rade? Državni inspektorat ne postoji jer smo ga zakonom ukinuli. Vi dok ovaj zakon ne stupi na snagu niste njima odredili mjesto rada. Druga stvar, pitanje je da li i o ustrojstvu državnih tijela i Vlade Republike Hrvatske trebamo neke stvari mijenjati. Jer gledajte, meni je vrlo čudno da vi ovdje kažete, recimo to je članak 569. zaštita životinja itd., da će tu nadzirati Ministarstvo financija i tamo između ostalog piše o trgovini tuljana. Pa …/Govornik se ne razumije./… kojeg o kolege Linića u Ministarstvu financija nadležan za trgovinu tuljana. Ali dobro, neka bude. Dakle, toliko o tehnici, toliko o pripremi i toliko o znanju. Jer ponavljam, ovo što sam rekao iza ovoga stojim. I pozivam državnu reviziju da provjeri gdje su u 1. mjesecu isplaćene plaće za sve zaposlenike Državnog inspektorata. Jasno je da i nikada nije bila priča u Hrvatskoj da će se sve inspekcije staviti po jednu kapu iz jednostavnog razloga što inspektori iz Ministarstva financija naprosto formacijski ne mogu nigdje drugdje biti nego u Ministarstvu financija formacijski. Nije mi jasno tko će provoditi drugostupanjske postupke na žalbe na rješenja koja će izdavati ovo ministarstvo. Evidentno je jedno da u je u ovoj kukuriku koaliciji je došlo do podjele kolača. Svaka politička stranka je zgrabila svoj resor, e ali ako nemate inspektore pod svojom šapom onda ne možete taj resor kompletno kontrolirati i to je razlog zašto se ukida Državni inspektorat. Jer na ovakav način nikakvu veću efikasnost nećete postići. To su smiješne stvari. Jer ako s jedne strane govorite da ćete objediniti razno razne poslove poslove i u, da ćete čak i ušparati silne milijarde po tim poslovima a ovdje nešto što je bilo objedinjeno sada se raskapa i pod krinkom kao smjernica fiskalne politike da će se ušparati sredstva što naprosto nije istina i ne stoji. svatko ima pravo reći što hoće. Ono što fali svim ovim zakonima je koliki u obrazloženju zakona, koliki broj zaposlenih će biti po svakoj ovoj inspekcijskoj službi. Recimo evo ovaj prvi zakon koji je tu kod mene, Prijedlog zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisu o hranu i hrani za životinje, pa logična stvar je ako velimo da će to preuzeti služba Ministarstva poljoprivrede se kaže da će biti u obrazloženju zakona, da će to raditi dva, tri, pet ili deset ljudi i onda je logična stvar da u potrebnim sredstvima mora pisati koliko sredstava mora bit osigurano za materijalne troškove i za plaće tih ljudi jer vi tih novaca nemate. nemate. Ako ste ih osigurali, osigurali ste ih protuzakonito. Ne možete osigurat za nešto novce što ne postoji. Ivan (HDZ)** Dakle, ovo samo pokazuje kako funkcionira ova Vlada. Ovih danas 18 zakona, … sutra pokazuje kako ova Vlada radi. Ovi zakoni su morali bit doneseni u 9. mjesecu iz jednostavnog razloga da sve službe se prilagode i da se sve službe pripreme da mogu radit ovaj svoj posao. Sjetite se, davali smo prigovor na hitnost postupka ovog zakona. Bila je izvanredna sjednica, pa mogli smo ovo raspraviti na izvanrednoj sjednici, pa nitko ne bi bio protiv toga. Bilo je daleko bitnije da se ovo raspravi nego neke druge stvari, ali kažem o tom potom, toliko o redu, toliko o fiskalnoj konsolidaciji, toliko o transparentnosti i toliko o napretku službe. Definitivno ovi zakoni nas vraćaju u vrijeme socijalizma itd., a rezultate ćemo vidjeti osobito kad se sukobi atar s atarom kao što se u ovom slučaju koji je sad vrlo aktualan sudarilo ministarstvo sa ministarstvom pa da vidite kud to ide. A sad kolega Mlakar izvolite. Rečeno mi je 20 minuta u ime klubova ali vidim da se tog ne držimo pa ću ja probat u ovih 7 minuta dodati nešto što kolega Šuker nije uspio reći, ali naznačio je. Jedan od razloga za hitni postupak da postoje osobito opravdani razlozi da bi se zakoni donosili, a da bi zadržali barem privid parlamentarne demokracije. U obrazloženju većine ovih zakona čini mi se samo da je kod voda nešto različito. Predlagatelj kaže izbjegavanje pojave pravnih praznina osobito je opravdani razlog za donošenje ovog zakona po hitnom postupku. To nije opravdani razlog. To je možda prema mišljenju predlagatelja opravdani razlog, ali taj razlog sukladno Poslovniku Hrvatskog sabora ne postoji, pravne praznine možemo naći u mnogim zakonima, možemo čak naći u mandatu ove Vlade i potpuno oprečne norme u zakonima koji se tiču istih pitanja, kao što je to recimo izborni sustav, ali da je izbjegavanje pravnih praznina razlog da 18 zakona donesemo po hitnom postupku, to je kršenje Poslovnika Hrvatskog sabora i to je u krajnjoj liniji krajnje nepotrebna žurba. žurba. Nepotrebna zbog toga što su ovi zakoni koliko vidimo već stupili na snagu 1. siječnja ove godine, bez obzira na današnje vrijeme, a oni su svi žalosna posljedica ustvari jednog drugog zakona o kojem su kolege govorili. To je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave donesen na temelju, oprostite mi evo i kolega iz SDP-a je dosta čitao, moram citirati da budem sigurniji: donesena na temelju smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje od 2014. do 2016. godine i mjera za smanjenje deficita, a jedna od predviđenih mjera je transformacija Državnog inspektorata. Koliko god se nastojali prilagoditi vašim tumačenjima, osobito stranih termina mi transformaciju nismo nužno razumjeli kao ukidanje jedne od državnih institucija nego njeno neko preuređivanje, drugačiji način rada, drugačije ustrojstvo ali sigurno ne i prvenstveno ne ukidanje jednog središnjeg tijela. I zbog kolega iz SDP-a koji su govorili, a čuli smo i iskustvo čovjeka koji je bio zaposlen u Državnom inspektoratu, Državni inspektorat je nastao da bi se objedinile neke inspekcijske službe koje su se pokazale da kada djeluju sinkrono zajedno da su efikasnije i jeftinije nego kada je svako ministarstvo davalo svoju inspekciju da bi obavilo inspekcijski posao. To je bio razlog, to su bili nekakvi argumenti za uvođenje Državnog inspektorata. Ni tada taj inspektorat nije mogao preuzeti sve inspekcijske službe pa primjera radi nije mogao, a nije ni želio preuzeti upravnu inspekciju. To ga naime nije ni zanimalo niti je bio osposobljen za rad, inspekcijski rad u upravi. I sad ono što je najvažnije. Mi se ponovo ovdje loptamo ljudima i to ljudima koji su državni službenici s posebnim ovlastima i odgovornostima, ljudi koji moraju nastupati ako hoćete kao represivni aparat države i provoditi i kontrolirati provođenje zakona. Postoje rekao bih tako dvije teorije, jedna da sve inspekcije budu podijeljene u ministarstvima i druga, da barem neke inspekcije budu u jednom jedinstvenom tijelu kao što je bio slučaj sa Državnim inspektoratom. Sada nemate odgovor na jedno ključno pitanje, osim ovoga o kojem je govorio gospodin Šuker, a to je ako ste centralizirali inspekcije u ministarstva, a znamo da čak nema ministarstva imaju poseban zakon o svojim inspekcijama. Čak neke nepotrebno, nedavno smo čuli da se donosio zakon čini mi se o inspekciji u građevinarstvu. Imate poseban Zakon o sanitarnoj inspekciji, imate poseban Zakon o Upravnoj inspekciji. Ti inspektori će djelovati kao državna uprava u prvom stupnju i donosit će određena rješenja. Ta rješenja vrlo često rješavaju o vrlo bitnim pitanjima za one adresate tih normi, za one na koje se primjenjuju, odnosno one koje kontroliraju. Ali nemate odgovor na pitanje tko će sada kada ste te inspekcije podijelili po ministarstvima odlučivati o žalbama na takva rješenja. Sva načela i Zakon o općem upravnom postupku govore da isto tijelo koje je donijelo rješenje ne može rješavati i po žalbama na ta rješenja. Ako će sve inspekcije biti smještene u ministarstvima onda vas pitam koje rješenje Vlada nudi tko će zaštititi prava građana i tko će rješavati o žalbama protiv rješenja tih inspektora koja su najčešće nešto što će odlučivati u krajnjoj liniji o vašim prihodima. Rješenja o tome da ćete zatvoriti nekakav obrt, lokal ili ne znam što, rješenje koje je donio inspektor određenog ministarstva na žalbu na to rješenje ili prigovor ne može rješavati ministarstvo koje je sad preuzelo te inspektore. Na žalost inspektore ste preuzeli tako da ste ih razbacali po ministarstvima, oprostite na tom izrazu, jer neke inspekcije koje su logički i formalno-pravno spadale pod Ministarstvo gospodarstva sad su vjerojatno u tim rasporedima pripala recimo u Ministarstvo financija. Nikom nije posebno jasno zbog čega. I uz želju da vam ponovo sugeriramo znam da se ne odnosi sve samo na Ministarstvo poljoprivrede željeli bismo od vas zatražiti osim što smo 18 zakona svrstali u ovako kasni sat i kratko vrijeme da se o njima očitujemo, da razmislite barem da ti zakoni idu u dva čitanja, a ne da ovako ad hoc donosite rješenja pa za 6 mjeseci dođete s idejom da ponovo stvaramo novi državni inspektorat. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ja mislim da je svima preostalima u ovoj dvorani jasno da Hrvatska nije bila u dobrom dijelu uređena država, a u dobrom dijelu je tome i krivica i ovih inspekcijskih službi koje su prilično loše funkcionirale rekao je tu je još kolega ispred kluba SDP-a. Samo tih 6 inspekcijskih službi, dakle 31435 neriješenih upravnih i neupravnih predmeta. Dakle, inspekcijske službe unutar samog Državnog inspektorata i tek u dijelovima rasprave su se kolege iz kluba HDZ-a dodirnuli ove temeljne, znači temeljne dileme da li inspekcije, da li pojačati Državni inspektorat ili ojačati, dakle službe pri ministarstvima. Ova Vlada odlučila se za ovaj drugi put i vjerujemo baš i zbog ovog podatka i zbog nekih drugih okolnosti koji teško da mogu u ove dvije minute reći, dakle odlučila se za ovaj drugi put. No međutim, kolega Šuker na vašu sam se primarno javio, dakle diskusiju za repliku. Propustili ste jednu osnovnu činjenicu, a to je da smo mi 4. prosinca, dakle donijeli Zakon o ustrojstvu. Dakle, cijela vaša rasprava je moram priznati prilično kvalitetno i efektno, šteta da je u kasni sat pa vjerojatno mediji neće popratiti ste govorili o tome da se nešto naravno i prekršilo, da nema osnove za isplate plaće itd. Dakle, mi smo 4. prosinca donijeli Zakon o ustrojstvu i djelokrugu Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave i tim zakonom, člankom 10. jasno se propisuje da, dakle stupanjem na snagu 1. 1. siječnja ove godine prestaje Državni inspektorat i sve poslove u okviru djelokruga preuzimaju Ministarstvo financija, Ministarstvo gospodarstva i sve druge, dakle službe. sam status službenika, pravo i sve ovo što ste vi govorili oko plaća rečeni su upravo tim zakonom donesenim 4. prosinca. Dodatno je Vlada 1. siječnja, dakle potpisala Sporazum o preuzimanju službenika Državnog inspektorata i to su ova četiri ministarstva prepisali. Prema tome, sve su na žalost isteklo je vrijeme. Imam još argumenata. Sve je pokriveno i Vlada je to zasigurno napravila. Hvala vam lijepa. Odgovor na repliku, Ivan Šuker. ne tu se daje samo ovlasti za određene stvari. A zašto onda mijenjate ove zakone ako ste to riješili tim zakonom? Vi naprosto ovim zakonima definirate da prestaje posao da to rade Državni Državni inspektorat, nego to rade ove novo osnovane službe …/Govornik se ne razumije./… izmjenama ovog zakona. A ovo o čemu vi govorite ste stvorili preduvjet da donesete ove zakone. A sa ovim zakonom definitivno potvrđujete da ne postoji Državni inspektorat. Državni inspektorat. Imate te tzv. vezana zakone a ovo je zadnji zakon u lancu i vi dok niste donijeli ovaj zakon niste smjeli isplatiti plaće. Vi možete sad pričati što god hoćete, tim više što ste naznačili u ovom zakonu da za provedbu ovog zakona nisu potrebna financijska sredstva. Pa od kud vam onda financijska sredstva ako vam nisu potrebna financijska sredstva? Ovim Zakonom o ustrojstvu ne možete nabaviti financijska sredstva, nego tek ovim zakonom kojim definirate da će te poslove raditi neke nove službe. Ali upravu treba malo znati kao i neke druge stvari, a vaše neznanje nas je dovelo do ovog do čeg nas je dovelo. Uvaženi kolega Šuker, pa evo kako god vi tumačili ove reforme, zapravo osnovni cilj jedan od osnovnih ciljeva ovih reforma Državnog inspektorata je prije svega ušteda i to na način da se inspekcijska tijela ne preklapaju u svom radu i u svojim ovlaštenjima, nego da se postojeća mreža već ustrojenih inspekcija proširi s preuzetim inspektorima iz Državnog inspektorata. Pa upravo tako i ovih 40 ljudi koje ministar spominje je zapravo samo koje je preuzelo Ministarstvo poljoprivrede samo prešlo u već ustrojenu mrežu.

Oni sad prelaze u Ministarstvo poljoprivrede gdje se tek treba uspostaviti sustav. Da ne govorim o tome, pitanje je da li će teritorijalno ostati isti kao što je bio Državni inspektorat? A očigledno treba sjesti, treba pročitati svih 18 ovih zakona, treba pogledati što je bila nadležnost Državnog inspektorata i onda će vam postati jasno. da postoji ušteda pa zato sam rekao ovdje je trebalo napisati koliko je potrebno sredstava i onda bi svih ovih 27, 28 zakona lijepo sjeli i izbrojili da vidimo koliko je potrebno sredstava, koliko je koštao Državni inspektorat i vidjeli bi kolika je to ušteda. Ali ovo je politički razlog naprosto ne može zašto bi netko iz HNS-a ili HDZ-a ne daj Bože inspektor kontrolirao ako je na čelu tog ministarstva SDP on to mora imati kontrolu kompletno nad svim. Pa svi oni koji znaju, znaju da je Državni inspektorat i tih 6 inspekcija koje su osnovane su osnovane zbog toga da se ne preklapaju i da nadzori budu čim efikasniji. A o tome da će se s ovim nešto postići to ćete tek vidjeti na što će to sličiti jer da bi to postalo efikasno to se trebalo donijeti još u prvom polugodištu prošle godine, najkasnije u 9. mjesecu prošle godine. A ovako, ti ljudi još u ovom trenutku ne znaju za koga rade i što rade. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Šuker kazali ste rezultate ćemo vidjeti. Pa naravno vidjet ćemo rezultate, ali osjetit ćemo i posljedice. Doduše već smo ih i osjetili. Pa svi svjedočimo anarhiji u Državnom inspektoratu, doduše ne znam postoji li Državni inspektorat ili ne postoji, to ne znam. Ne znam postoje li ustrojbene jedinice pri ministarstvima ili ne postoje. Ako postoje ustrojbene jedinice u ministarstvima kako mogu, ako idemo s tom idejom, kako Ako isplaćene plaće iz ministarstava kako su smjele biti isplaćene kad se ne zna ni koliko djelatnika iz inspektorata ide po pojedinim ministarstvima i koliko inspektora i stručnih službi. A ako postoji inspektorat i iz inspektorata su isplaćena sredstva kako kad više po zakonu inspektorat ne postoji? Dakle, to je jedna apsolutna zbrka jer se pristupilo pogrešno i ishitreno. A obojica ste se pitali tko će donositi rješenja na žalbe, i kolega Mlakar i vi. Pa naravno iako kažete da nije praksa da isto tijelo ali kako je uvedena već praksa u predstečajnoj nagodbi da ministar odlučuje o svemu, i o žalbama i o prvostupanjskom imenovanju i komisiji tako će i ovdje ministar isto isto tako odlučivati, kako je komesarski zakon bio u predstečajnoj nagodbi tako i ovaj zakon zapravo predstavlja jedan komesarski način kontrole i nadzora. A nedopustivo je da ne postoji prilikom ovakvih složenih situacija ne postoji uopće analiza ni sistematizacija radnih mjesta, broja izvršitelja, stručne spreme i koliko od tih iz inspektorata po kojim ministarstvima inspektora sa stručnom spremom, sa kvalifikacijom, sa brojem, sa financijskim opterećenjem ide u koju ustrojbenu jedinicu. To se uopće ne zna ni danas kad govorimo o ovim zakonima, a iako su plaće već isplaćene. Gledajte kolega Marić, ako vama u zakonu stoji da evo recimo Zakon o kontroli hrane i hrane za životinje u članku 6. u stavku 2. da stoji da to rade gospodarski inspektori onda dok se god to ne briše izmjenama ovog zakona to rade gospodarski inspektori i ne može raditi netko drugi. Ili recimo u članku 7. stavku 2. točki b. kaže vam gospodarski inspektor. Prema tome, dok se ovaj zakon ne donese to mogu raditi gospodarski inspektori, a kad se donese ovaj zakon onda će to raditi Inspekcija za kakvoću hrane ili inspektori za kakvoću hrane. Ili u stavku 3. kaže provode gospodarski inspektori zamjenjuje se riječima provode inspekcije za kakvoću hrane. Dakle, dok se ne izmijeni ovaj zakon možete vi 15 puta promijeniti ustroj Vlade i vladinih tijela ali ovaj posao mogu raditi samo ljudi koji se zovu gospodarski inspektori. A kad se donese ovaj zakon onda to mogu raditi inspektori za kakvoću hrane. Prema tome, to je potpuno jasno. Onaj tko razumije, recimo ministar ne može potpisati iskaznicu dok se ne donese ovaj zakon jer on još u ovom trenutku nema inspektore za kakvoću hrane, nema ih. Tek kad se donese … /Upadica se ne jer ovim zakonom vama još uvijek stoji da to rade gospodarski inspektori. To su činjenice. Tko ne zna ustroj državne uprave taj može pričati što god hoće. Ili ćete tvrditi da sad u kontrolu može doći gospodarski inspektor i inspektor za kakvoću hrane ili moglo bi te nove inspektore po ovih 18 zakona pobrajati međutim u ovom trenutku jedini koji po zakonu postoje a to su ovih 18 zakona su gospodarski inspektori. I to su činjenice, kolega Mariću. Ali kažem netko je slijep i naravno u ovoj državi se može što hoće, može i kako hoće. Ali svaka sila ima svoj kraj nikad nije išlo dokle netko hoće nego dokle netko može i kad mu netko kaže da to više ne može. **Stazić, Nenad (SDP)** I sad ćemo čuti još i repliku Josipa Đakića. Hvala lijepo. Pa kolega Šuker sve ste definirali koliko je tu propusta, nedorečenosti, bez analize i vidi se da ovakvo rješenje je van svake pameti koje se donosi ovako naprečac, koje osuđuju i oni koji rijetko dižu glas protiv SDP-ove politike, a to je GONG, to su udruge potrošača koje su jasno rekle da ovakav inspektorat je radio dobro svoj posao, da je imao stručne i kvalitetne ljude, da su stvarno bili u funkciji i potrošača i građana, možemo ustvrditi da neće više biti nepristranih inspektora jer će oni morati kontrolirati i sankcionirati poteze onih koji su imali naredbodavci, koji sjede na katu u zgradi, u susjednoj kancelariji. Državni inspektorat je trebao biti poluga za kreiranje boljega, kvalitetnijega društva. Sustav nadzora ovim potezom vraća se sigurno korak unatrag i stavlja u funkciju politike, to je nedvojbeno i to je apsolutno vidljivo. Jasni su ciljevi koji će biti postignuti. Oni će sigurno biti to da je jedna stručna ekipa koja sigurno je do sada obavljala svoje kvalitetne poslove razbacana čak tko zna koliko će ih dobiti rješenja o svojem novom radnom mjestu ali siguran sam ovakvim načinom, ishitrenim potezom je ugrožena neovisnost rada inspektora, ovo je sigurno paušalni potez par exellence koji nije doživljen do sada jer ovo što se radi sa državnim inspektoratom je korak i politički čin kao transformacija državnog inspektorata u politički inspektorat i to možemo sigurno zaključiti. Odgovor na repliku, Ivan Šuker. ako je predlagatelj Vlada RH, to je naprosto smiješno. Dakle, Klub SDP-a nakon rasprave klube HDZ-a naštampa amandmane i pošalje, al dobro, toliko o ozbiljnosti, toliko o kvaliteti Vlade RH. Kolegice i kolege prosim vas lijepo. Međutim znate na što mene kolega Đakić podsjeća, podsjeća, 2002.netko se isto ovako o nekom somovskom idejom sjetio da bi trebalo ukinuti ZAP i platni promet dati privatnim bankicama. A pogledajte što se danas događa nakon 11 godina sve velike gospodarske stvari stvari i financijske se vraćaju se to nije više ZAP nego je FINA, ali gledajte 7, 8 godina se trebalo krvavo boriti da tu FINU koliko toliko sačuvate da se ne raspada. Pa mene je strah da ne bude opet nekom palo nakon par godina na pamet, samo na svu sreću ta koalicija vjerojatno već neće imati priliku za to da opet osniva državni inspektorat. Ili recimo ukinuli smo financijsku policiju. Sad opet u Ministarstvu financija se slaže nekakva ekstra kontrolni kontrolni leteći odredi ali kažem, najbolje je kad ipak ljudi priznaju grešku a ove amandmane koje je napisao Klub SDP-a su potvrda da su ljudi konačno shvatili da mi već 22 dana imamo totalni nered što se tiče državnih inspekcija. U ime Kluba HNS-a govorit će poštovani kolega Petar Baranović. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, uvaženi gospodine ministre sa suradnicima, poštovane dame i gospodo, vi uporni evo koji večeras u sedam i dvadeset radite svoj posao, Klub Klub HNS-a će podržati ovaj zakon, odnosno ovaj paket od 18 zakona. Mene je dopala čast i zadovoljstvo da ga branim. Volim rekorde, 18 je jedna impozantna brojka a ja ću u ime Kluba HNS-a dati svoj obol uštedi pa ćemo skratiti izlaganje, neće biti potrebno 15 minuta zapravo komentirati osnovne stvari koje se tiču ovog rekordnog paketa. Sam gospodin ministar je u uvodu kazao a i piše i u ovim kratkim obrazloženjima da je intencija bila između ostaloga i ušteda. Neću se upuštati u analize kako i na koji način, bit ću optimista i iskazat ću povjerenje u tu namjeru i u u to da će ovo poručiti svoj cilj. Ono što je za mene kao zastupnika a i za Klub HNS-a puno bitnije, a to je da osiguramo učinkovitiju i kvalitetniju kontrolu u ovom području jer konkretno kad se radi od ovih 18 zakona, slično je kao i u prethodnoj raspravi o pesticidima postoji posebna važnost kvalitetnog nadzora proizvodnje hrane, proizvodnje stočne hrane, trženja prehrambenih proizvoda, kontrole u stočarstvu, veterini, sanitarnih propisa, standardna primjene, u ostalo čak i hrane proizvedene iz GMO sirovina odnosno genetski modificiranih poljoprivrednih proizvoda itd., itd. Kolege iz oporbe naravno imaju svoj jasan zadatak kritizirat sve redom i oni su u svojim izlaganjima jako često apostrofirali činjenicu da će ovako ustrojene inspekcije koje su tematski podijeljene po svojim zadacima i po referencama zaposlenika vrlo izvjesno, da neće imati dovoljno efikasnosti jer se stavljaju pod političku kapu. Ja sam znate malo umoran od neovisnih institucija u RH pa vam pa vam se onda desi da imate dva istovjetna slučaja i netko vam mrtvo hladno izađe u udarnom terminu i kaže pa da, pa to je normalno da donesemo u skladu s Hrvatskim zakonima za dva istovjetna slučaja dva različita rješenja. Oni nisu pod utjecajem politike. Onda imate situaciju da evo već par mjeseci sigurno nije izblijedio iz sjećanja građanima RH što je koštalo ove godine u Hrvatskoj Imate neovisnu instituciju, agenciju za zaštitnu tržišnog natjecanja koja je tako marljivo o svojoj neovisnosti radila svoj posao da su se karteli stvarali za vrijeme televizijskog dnevnika u udarnom terminu bez kompleksa i bez straha da će biti bilo kakve represije. Danas smo i kolega Vukšić i ja imali poseban dan, inače opće je poznato da se jako rijetko slažemo ali imamo mi svijetlih trenutaka pa se desi da se u jednom danu složimo dvaput. Kolega Vukšić je ukazao na činjenicu da se teško i rijetko od tih strane tih neovisnih institucija i tijela dirao velike, obično male dobiju batinom po kostima što mi u Dalmaciji kažemo, a veliki u miru apsolutnom miru i nedodirljivo rade svoj posao i kad gledate to sa političke pozicije nije ni čudo, nije baš posebno sabornicima, politički atraktivno tražiti odgovornost od nekakvog ravnatelja, neke neovisne institucije u Hrvatskoj, nije čak ni popularno, jel, udarate na neovisnost sustava. Zato ja mislim da će ove inspekcije biti prisiljene od strane onih koji su odgovorni politički puno učinkovitije raditi jer ukoliko ove inspekcije konkretno koje su predmet večerašnjih 18 zakona ne budu radile kako treba, onda će upravo ovaj čovjek koji je branio taj, odnosno iznio taj zakon biti na neki način politički odgovoran i ranjiv i njemu će biti u interesu kao i stranci koju zastupa i Vladi čiji je član da one inspekcije koje se tiču ovih zakona i nadzora rade svoj posao kako treba. On naime nije neovisan, on je vrlo ovisan. Ovisan je o percepciji glasača, o zadovoljstvu građana, zadovoljstvu potrošača i puno je zahvalnije kad se zna ko za što odgovara u sustavu, nego kad imamo apstraktne situacije. Ja volim kad gledam slike u galerijama, gledat klasike, apstraktno baš nisam nikad preferirao, teško prokljuvim što je slikar u trenutku inspiracije htio napraviti. Ovo je čista situacija. Potpuno čista situacija. Iz percepcije nas iz HNS-a. Dopuštam dakako da u demokraciji ili višestranačju, u pluralizmu ima i kolega koji imaju potrebu ili jednostavno istinski tako osjećaju, imaju drugačije mišljenje od nas. Zakoni su propisani, iz mog iskustva iz struke morskog ribarstva mogu reći da osim Ribarskog inspektorata malo što u ribarskom poslovanju konkretno baš ribarskom poslovanju može bilo koji drugi inspektor s bilo kojom drugom referencom kvalitetno, uspješno nadzirati. Za kraj kao argumentaciju o ovom konceptu gdje se zna točno koja struka, koja inspekcija u okviru Ministarstva poljoprivrede što nadzire. A cijeneći važnost nadzora prometa i proizvodnje poljoprivrednih prehrambenih proizvoda posebice, jedna komparacija, u svojoj mladosti sam bio dosta živahan, par puta sam s motora pao i na svu sreću krpao me kirurg, nije me krpao doktor opće prakse, nego me krpao onaj koji se razumije u svoj posao. Jednako tako smatram kad je u pitanju nadzor kvalitete proizvodnje hrane, poljoprivrednih proizvoda i svega onoga što je vezano uz to, a direktno može utjecati na ljudsko zdravlje pa biti čak i sa latentnim posljedicama, da je ovaj koncept bolji od inspektorata opće prakse. Hvala lijepa na pažnji. Klub HNS-a će podržati ovaj zakon. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Baranović, rekli ste neovisnost. Da, neovisnost 32 tisuće neriješenih predmeta, to je neovisnost, do sada Državni inspektorat. Ali i neovisnost, mi pričamo da nismo, gledano sada mislim da sam već imao par poziva na tu temu i da sam obavezan da to i rečem da je dolazak na teren Državnog inspektorata znalo se već unaprijed gdje se spava, kod koga se ide u kontrolu, ko priprema, sve se to znalo. Tako da su bili tempirani. Ove godine se prvi put desilo da je Državni inspektorat na terenu nije bio u privatnika, nego je bio u hotelskom, znači smještaju. Hotelsko sa državnim, bio je tad još državno većinski vlasnik u tom hotelu. Znači to je ponašanje Državnog inspektorata, nažalost, što bi trebala biti neovisnost. Mislim da će sa ovakvim načinom biti kontrola dosta bolja i da će svaki ministar imati odgovornost za svoj rad, odnosno svojih inspektora. Hvala. **Stazić, Nenad Kolega Baranović, kazali ste da ste u mladosti bili živahni, čini mi se po retorici još uvijek ste vi živahni. Vrlo žestoko nekada i okarakterizirate određene pojave tako da niste izgubili ništa na tomu. A logično je da različito ljudi misle. Logično je i da imaju različite stavove. Logično je da različito promišljaju. Nekad je to nekad je to iz nekih drugih razloga, ali evo ja ću pokušati samo na jedan konkretan sad slučaj da vidim zašto i kako vi mislite, a evo kako ja u jednom slučaju. Recimo u siječnju ove godine interesira me postoje li za vas ustrojbene jedinice pri ministarstvima ili ne postoje? Postoji li Državni inspektorat ili ne postoji? Ja ću reći što mislim. Mislim da Državni inspektorat formalno ne postoji i mislim da ustrojbene jedinice formalno također ne postoje. I evo vaš amandman dokazuje da će tek postojati kad stupi ovaj zakon na snagu, a to će nakon datuma objave, a nismo ga još ni izglasali. Prema tome to će vjerojatno krajem mjeseca biti. Je li 1. siječanj 2014. prazan hod ili nije? Mislim da nije i evo to dokazuju činjenice. Interesira me kako vi tumačite taj siječanj 2014., definirano jesu li ti inspektori, službenici iz stručne službe iz Državnog inspektorata kojeg više nema mogli postati u ministarstvu u ustrojbenoj jedinici kad ih još nema po zakonu, evo tek će stupiti na snagu kad se izglasa i nakon dana objave. Ja mislim da tu postoji prazan hod od najmanje mjesec dana. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara Petar Baranović. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Mariću, hvala lijepa na komplimentu da sam još uvijek živahan, to je dobro čuti kad dođete ovako u neke ozbiljnije godine. Što se tiče amandmana rekli ste da smo mi podnijeli amandman. meni su kolege iz SDP-a simpatični, moji tradicionalni partneri politički, ali još nisam se učlanio u SDP. A što se tiče 1. siječnja, ja ovako trivijalno to mogu prokomentirati, znam kad se radi inventura u dućanu da se dućan čak nakratko zna i zatvoriti. Desi se to, da li se to desilo ili nije i koji su detalji vezani uz postojanje od 1.siječnja ustrojbenog modela kako ste se izrazili, to će gospodin ministar biti ljubazan odgovoriti umjesto mene. Hvala lijepo. Hvala vam poštovani potpredsjedniče. U Planu 21 Kukuriku koalicije nije pisalo ništa o temi o kojoj danas raspravljamo osim u kontekstu toga da je nužna učinkovitija i transparentniji rad inspekcijskih službi. U hrvatskoj varijanti Agende 21 a to je podsjećam temeljni dokument UN-a o održivom razvoju ne govori se o sudbini Državnog inspektorata ali se o tome govorilo u okviru stranke. Znači nije se govorilo o tome da će Državni inspektorat biti osnažen, da će biti ukinut ili da će biti nešto drugo u Planu 21, ali u okviru SDP-a se dosta toga govorilo. SDP je vodeća stranka na vlasti i spominjala se i razmatrala se mogućnost da se Državni inspektorat ojača na način da se postepeno sve inspekcijske službe prebace u državni inspektorat. Znači to je bila neka ideja koja je bila dijametralno suprotna od ovoga o čemu sada svjedočimo i na čemu sada trenutno radimo. Govorilo se o tome da će se sve inspekcije iz ministarstva s vremenom prebaciti u Državni inspektorat kako bi se položaj inspekcija ojačao kako bi inspekcija postala efikasnija i kako bi rad inspekcijskih službi postao transparentniji neovisan od politike i resornih ministara. Zašto takav pristup? Zato što su inspekcije represivan aparat koji bi trebao biti neovisan od politike, nepristrani instrument koji bez utjecaja politike kontrolira provedbu zakona koja predlažu ministarstva i Vlada, a donosi Sabor. To je trebala biti jedna od mjera reforme državne uprave koja bi državnu upravu pretvorila u ono što uprava treba biti a to je učinkoviti, transparentan, pravedan, nepristran javni servis svih građana i građanki u RH. Svi koji Svi koji su radili u tijelima javne vlasti znaju kako stvari funkcioniraju u ministarstvima. Što rade ministarstva? Ministarstva predlažu zakone i kroz te prijedloge provode politiku Vlade temeljem koje je vladajuća politika, politička opcija dobila izbore. Ministarstva nakon usvajanja zakona od strane Sabora rade na upravnim rješenjima kojima se ti zakoni provode u praksi. Ti upravni postupci trebali bi biti vođeni pošteno, nepristrano, sukladno točno definiram procedurama i u točno zadanim rokovima s točno definiranim ishodima. Upravni nadzor nad provedbom tih upravnih postupaka najčešće provodi drugostupanjsko upravo tijelo u samom ministarstvu. Prekršajne i kaznene odredbe iz resornih zakona provode inspekcijske službe koje smo ukidanjem Državnog inspektorata sve vratili u resorna ministarstva po metodi sva jaja u istoj košari. Taj pristup dobar za dizanje transparentnosti procedura i demokratizacije vlasti. zašto? Zato što se sve instrumente vlasti i one upravne i one nadzorne i one inspekcijske stavlja u ruke jedne institucije i budimo realni jedne osobe. Ako je osoba odgovorna i poštena to nije nikakav problem. No ukoliko čelna osoba nije takva i zloupotrebljava svoju poziciju i ovlasti tada jedna osoba može iz igre tako da kažem izbaciti one igrače tako da kažem kojoj se ne sviđaju. Demokratska društva rade na međusobnoj kontroli različitih razina i aspekata vlasti. Ako je to cilj onda je logika postupanja dijametralno suprotna onome što se sada radi, a to je jačanje neovisnosti državnog inspektorata, njegovo podizanje na razinu ministarstva, objedinjavanje svih inspekcija u od politike neovisni državni inspektorat i izmještanje svih inspekcija iz ministarstava. To je priznajem jako velika reforma i njen cilj je dizanje transparentnosti i neovisnosti rada inspekcija i dio je velike i sveobuhvatne reforme javne uprave. A upravo je javna uprava i reforma javne uprave najvažnija reforma koju Vlada treba i mora provesti zbog toga što upravo reformom javne uprave možemo doći do onoga instrumenta koji je ključan za izgradnju jeftinijeg, pravednijeg, poštenijeg i efikasnijeg sustava svih tijela javne vlasti. Bez te reforme možemo zaboraviti na uspješnost bilo koje druge reforme i ta reforma mora biti kvalitativna i tek potom kvantitativna. Vlada mnogo toga ne može učiniti, međutim neke stvari može učiniti i mora učiniti a reforma javne uprave je jedna stvar koju Vlada može učiniti jer su ovdje doista svi instrumenti samo i isključivo u njenim rukama. Zbog toga je teško shvatiti zbog čega Vlada RH ne krene ozbiljnije u reformu javne uprave i nadam se s obzirom na činjenicu da je to ugrađeno u prijedlog državnog proračuna za ovu godinu da ćemo rezultate reforme javne uprave ipak početi vidjeti tijekom ove godine. izvolite. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo. Pa poštovana kolegice Holy. Malo me iznenađuje, čitavu svoju raspravu ste temeljili na to da će ovo biti poštenije, transparentnije, da nije sve u snazi, sve u jednom čovjeku, sve u rukama jednog čovjeka. Bila sam gospodarski inspektor i jako dobro znam samo jedan inspektor dolazi kod jednog poslodavca i uvijek je samo ta jedna osoba u pitanju neovisno o tome tko mu je nadređen, da li je to ministar ili glavni državni inspektor. današnju raspravu provlači se učinkovitost, racionalizacija. O kakvoj racionalizaciji govorimo kada evo i sada kroz amandman SDP-a malo je smiješno da SDP upozorava Vladu i sve one predlagatelje zakona da treba u onoj osnovnoj odredbi mijenjati zakon da zakon stupa na snagu prvog dana od dana objave u Narodnim novinama. To će biti u najboljem slučaju krajem ovog mjeseca, znači 1. veljače. 786 inspektora, pa sada računajte puta bruto plaća, to je preko 8 milijuna kuna nepovratno izgubljenih. Ti ljudi na terenu, oni jednostavno ne znaju šta da rade. Oni sjede, dolaze na svoje radno mjesto, znaju da su raspoređeni u ovo ili ono ministarstvo. Prema svojim željama su se pribilježili u ne znam Ministarstvo poljoprivrede pa tako ja ne znam da li ministar zna da npr. Šibensko-kninska županija ima jednu inspektoricu za poljoprivredu a Splitsko-dalmatinska ne. ta će jedna inspektorica biti nadležna za obe županije a usput rečeno ta inspektorica nema ni vozački ispit. Pitam vas kako će ona doći na područje okolice Trilja, Brača, Hvara i Hoće ići, ne znam vlakom, autobusom, brodom? Koliko će joj trebati? Hoće se tamo plaćati smještaj i slično? Do sada su imali njih troje, četvero bi sjeli u jedno vozilo … …/Upadica: Vrijeme./… … Pa bi obišli Uvažena kolegice ja mislim da me niste baš dobro slušali. Ja upravo zagovaram drukčiji pristup, ja ću podržati ovaj paket zakona. Međutim, ja smatram da bi bio bolji pristup da se ide na jačanje neovisnosti Državnog inspektorata ministarstava, odnosno tijela javne vlasti zbog toga što smatram da nije dobro stavljati sva jaja u istu košaru. I mislim da je bolje da se digne utjecaj inspektorata ukoliko bi glavni državni inspektor imao tako da kažem snage i ovlasti jednog ministara, onda bi on bio al pari drugim ministrima i to bi se sigurno osjetilo i u radu, na kraju krajeva inspekcijskih službi. Međutim, krenuli smo putem kojim smo krenuli i sada je normalno i logično da donesemo ovakav paket zakona i ja ću glasati za ovaj paket zakona. Međutim, smatram da to bi bilo bolje i demokratskija procedura i jačanje na neki način transparentnosti sustava da se išlo upravo u obrnutom smjeru. Ali gledajte, vi ste isto bili jako dugo na vlastiti, mogli ste jačati ove institucije, to niste radili. I činjenica jest da Državni inspektorat koji je imao tih ne znam koliko inspekcija pod sobom nije baš bio jako neovisan i učinkovit u provedbi inspekcijskih nadzora. A zbog čega? Zbog toga što nije postojala politička volja za tako nešto. Meni je amandman Kluba SDP-a logičan, zbog toga što bi bilo nelogično da ostane zakon s obzirom da smo prekršili taj rok, bilo bi bolje da smo ove zakone donijeli prije ali ih nismo donijeli i sada je logično da se ipak donesu sa stupanjem na snagu danom objave u Narodnim novinama. Posljednja pojedinačna rasprava Josip Borić. Izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Evo i ja da iskoristim ovu priliku jer ovo je zaista za Guinessovu knjigu rekorda, 18 zakona, paket zakona koji su stupili na snagu a mi ih danas raspravljamo. To je jedno fino saznanje. Ali odmah na početku mi se nameće još nekoliko pitanja. Volio bih znati tko se ovoga sjetio, tko je taj izvor u Vladi, tko se sjetio reći, evo ovo što je neovisno, jedinstveno, idemo to podijeliti po ministarstvima čisto da znamo od koga je inicijativa krenula pa da možemo utvrditi i nečiju odgovornost ako ovo ne bude funkcioniralo. Koji je to bio ministar koji je to predložio. Drugo pitanje koje mi se nameće je na kakvim analizama smo zaključili da je taj sustav neučinkovit, gdje su te brojke jer ipak je to jedna institucija 15 godina 786 inspektora, to je 786 sudbina. I naravno da im nije svejedno gdje će završiti, što će raditi na koji način će raditi. I treće, ovdje piše u zakonu kaže, Vlada Republike Hrvatske na 117 sjednici održanoj 26. rujna 2013. donijela smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2014.-2016. i mjere za smanjenje deficita. Jedna od predviđenih mjera je i transformacija Državnog inspektorata. Pa bih volio znati koliko će se smanjiti hrvatski deficit s obzirom na transformaciju Državnog inspektorata. Vjerojatno su to analize, ove o kojima ja govorim i pokazale. Jer ono sljedeće što se nameće a to je najopasnije, neovisnost inspektorata u postupanju. To je na ovaj način u potpunosti sada upitno. Jer evo, saznajemo danas, vrti se ova afera oko pomoćnika ministra financija, čovjek ima hotel, čuli smo lijepi hotel a nije platio boravišnu pristojbu. Kako da ovaj iz Ministarstva financija koji je uzeo sada iz očito iz inspektorata jedan dio tih koji su trebali otići u turizam ali nisu pa su završili u Ministarstvu financija jer moraju nadzirati kako se uplaćuje ili troši boravišna pristojba, kako će on otići u taj hotel i napravi inspekcijski nalaz. To je jedno pitanje koje se nameće sa ovakvim izmjenama koje su stupile na snagu a mi ih danas raspravljamo. Nevjerojatno. Jer ipak kažem, 15 godina je iza nas i postoji praksa. HDZ-ove Vlade smijenili su dva državna inspektora. Kada su pogriješili, kada ih se uhvatilo u njihovim greškama oni su smijenjeni. Interesira me tko će ovdje smjenjivati bilo koga. Ovo je sustav u kojem se nitko ne može smijeniti, eventualno mu se može pokrenuti službenički sud. Kako to funkcionira? Jedna prosvjetna inspektorica krenula je u inspekciju osnovnih škola i u jednoj glazbenoj je utvrdila nepravilnosti. Znate gdje je danas? Na službeničkom sudu, Ministarstvo obrazovanja vodi postupak protiv nje. Hoćemo li svjedočiti još mnogim postupcima gdje će ministri pokretati zbog moguće i grešaka u inspekcijskom nadzoru, moguće i krivih nalaza službeničke, ajmo reći postupke ili sudove i na taj način rješavati pitanje kako se ono kaže da ti ljudi budu odani i da rade ono što im se kaže. Neki su se već i nedavno pobunili u jednom otvorenom pismu, međutim sve se to svodi na priču rekla-kazala. Očito da ti ljudi imaju veliki problem. Mislim da nam ovo nije trebalo, ali kako uopće stati na put nečemu što je po meni narušilo sve teorije apsurda, da raspravljamo a piše da je već na snazi, ali Bože moj. Ali javio sam se iz jednog drugog razloga isto jer je ovo indirektno povezano sa dva zakona koja su vrlo interesantna, koja šokiraju danas moje otočane, priobalje, ljude na priobalju, a tiče se morskog ribarstva tj. dozvola za mali ribolov. Loša komunikacijska strategija sa hrvatskim građanima ostavila je stotine tisuća ljudi u šoku. Došli su lijepo uredno ovjeriti svoje dozvole za mali ribolov, a onda im kažu gospodo gotovo, ništa ove godine. Ne, meni je jasno, mi smo to potpisali, ali zašto su ljudi šokirani, očito da nisu ništa znali. Dolaze uredno kao i svake godine. sada više nitko ne zna tko uopće ima pravo, … tko ima pravo. Što je to uopće 50% nekog cenzusa, zašto je to 50%, zašto nije 100. Ljudi non stop pitaju, ja vas to moram pitati pa nemamo mi ministra ovdje svaki dan. Neka kaže, neka objasni, pa nitko ne kaže da je on kriv, ali mi moramo znati što nas čeka. Na otocima ljudi moraju znati. Evo ministru je ovo jedinstvena prilika neka meni kaže gospodo vi na otocima imate pravilo ili priliku još 2014. godinu, svi ili samo oni iznad 60 godina koji su siromašni, a svi ostali nemate nikakvo pravo. Ljudi će to razumjeti, ali su oni šokirani jer nisu očito znali. Imamo pravo mi o tome govoriti. Možda to vama je smiješno u Zagrebu, nama na otoku to nije. Pa neki su živjeli od toga. Možda to vama je smiješno, ljudi su živjeli od toga. Zašto vi mislite da neki 70-godišnjak ili 55-godišnjak je on informiran, da on cijeli dan sjedi ispred televizora i prati sve što se događa u pravnom prometu ili u sustavu. Pa ljudi ne znaju jer im se serviraju sve informacije koje im u životu ništa ne znače, a ovo što im je važno kad su došli u ove područne urede lijepo su ih sa šaltera uputili doma i rekli gospodo vi nemate pravo. Naravno da se čovjek pita što je sad, pa tko je tu kriv, opet HDZ? Pa dobro ako smo mi krivi. Ali što ministar nije obavijestio te ljude? Pa evo, imate priliku, recite im u čemu je problem. Ne napadam vas nego kažem loša nam je očito komunikacijska strategija jer ljudi očito ne znaju što smo mi dobili ulaskom u Europsku uniju. Pitajte ih. Drugo pitanje, gradonačelnici i načelnici, vodna područja, 20 vodnih područja. Moj primjer sa otoka Raba, mi vodu dobivamo iz Ličko-senjske županije, iz Like, a sad nas tjeraju da budemo u vodnom području Primorsko-goranske županije s kojom nemamo nikakvih fizičkih dodirnih točaka. Mi nemamo vodovod, mi nemamo mogućnosti da se spojimo na bilo koji vodovod. Ljudi su u čudu, gradonačelnici i načelnici. Sastanči se svaki dan, ne znam kako je na drugim područjima. Ne znaju što ih to čeka, gdje će to završiti. Evo ministre, prilika je da nam odgovorite na ova dva pitanja. Ja ne kažem da ste vi krivi, da dobijemo pravu kvalitetnu informaciju i da znamo što nas po ova dva pitanja čeka u godinu dana. Zato sam iskoristio ovu priliku jer ovo je ipak indirektno povezano sa ovom pričom o Državnom inspektoratu. Hvala lijepo. Sad prelazimo na replike kojih je … 4. Prvo Mario Moharić. Poštovani kolega Borić, mene najviše fascinira kad vi i iz vašeg kluba, iz HDZ-a dolaze suze o tome da se rasformirava Državni inspektorat, jedno neovisno tijelo, a radi vaše informacije koju vjerojatno nemate, morate znat da pet inspekcija prije nekih 4 godina otprilike do 5, znači znači u vrijeme HDZ-ove vladavine izdvojeno već iz inspektorata i pripojeno Ministarstvu poljoprivrede, a to su vam bili stočarski, vinarski, ribarski, šumarski i lovni inspektor. Dakle pet inspekcija, pet inspektora za vrijeme vaše vladavine prije nepunih 3-4 godine. I vi govorite o rastakanju Državnog inspektorata i o nekakvoj neovisnosti. Državni inspektori bili su neovisni, to je činjenica, međutim do određene mjere. Ja ću vam reći samo jedan primjer vaše neovisnosti za vrijeme vaše vladavine i mene kao osobnog primjera te neovisnosti. Evo ovih dana dobivam poruku od jednog od inspektora, glavnog inspektora, bilo ih je 4. Vršio se pritisak na njega, šalje mi poruke da će svjedočit ako idem na sudski spor da … da otkaz. O tim pritiscima ja znam. U dva navrata bila je delegacija HDZ-a sa direktorom HEP-a ondašnjim, glavnim, generalnim direktorom koji je bio moj protukandidat na lokalnim izborima. Prije lokalnih izbora bila je delegacija kod glavnog inspektora da se da otkaz ovome jer ne mogu mu se suprotstaviti. Toliko samo o vašoj neovisnosti. Kolega Borić, ovo o čemu ste vi govorili u svojem izlaganju, a i još neke kolege iz naših klubova čini mi se da bi rekli neki drugi da se usude, radi se tu o … kolu. To se više sad ne zna tko, šta i gdje. Sad se spominju prije pet godina da su prešli stočarski, vinarski, šumarski, lovni. Pa kakve to veze ima sa ovim inspektorima iz ovog Državnog inspektorata apsolutno nikakve jel' tako kolega Borić baš nikakve. Međutim, zašto se ovo sve radi na ovaj način, a ne samo sada. Pa nije to možda ni kriv ministar. Možda je to bilo na traženje premijera, a obzirom da ne postoje eto tako baš previše ni stručnosti iskustva u radu, nema položenih državnih stručnih ispita, nema položenih ni inspektorskih ispita, nema rada u upravi i onda je jako teško znate složiti nešto da bi se pokrilo nešto. I onda mi danas o tome svemu razgovaramo. Nije jednostavno, zaista nije jednostavno voditi ministarstvo i imati ekipu oko sebe i pravnu i ostalu koja nema iskustva u tom radu, a ispunjavati želje, o.k. svog premijera i svog predsjednika stranke, a i to treba onda i braniti. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Boriću, nisam se imao namjeru javljati za repliku, ali ste se dotakli jednog polja koje je možda uzet ću sebi za slobodu reći čak možda i detaljnije poznam nego i sam gospodin ministar. Radi se o ribarstvu. Postavili ste pitanje zašto cenzus, postavili ste tezu da ljudi ne znaju šta će. Ja sam neki dan imao pismenu obavijest koju je Uprava za ribarstvo proslijedila korisnicima do sad tog prava obalnog ribolova sa naputkom šta i kako postupat za u buduće. Dakle, uprava je poslala pismeno. Ja sam tu obavijest imao u ruci. Da li su svi službenici poštanski obavili svoj posao, da li su svi dobili u svim jedinicama lokalne samouprave ne mogu suditi, ali toliko o tome. Pitanje malog ribolova je pitanje koje je specifično za Hrvatsku i nigdje u Europi ne postoji takva vrsta kompeticije, profesionalnim ribarima da imate jednu kategoriju koja bi trebala služiti za rekreaciju ili za potporu opstanku stanovnika na otocima, a da isti mogu loviti i puštati na tržište i prodavati suprotno pozitivnim propisima Republike Hrvatske koji jasno definiraju pod kojim se kondicijama može prodavati. Ali smo kao mediteranci, ljudi koji su emotivni dali tu mogućnost ljudima shvaćajući težinu. U pregovorima je jasno trebalo ustuknuti, ali smo i tu hrvatski lukavo možda malo čak i zavrnili naše partnere iz Europe jer smo ispregovarali nešto što se zove mali obalni ribolov koji će biti dostupan samo onima koji su potrebiti i zato postoji financijski cenzus i onima koji su u poodmakloj dobi za to postoji dobni cenzus iznad 60 godina, a ostalima kao alternativa postoji ulazak u obrt i u profesionalni ribolov pa neka ljudi love i neka ljudi žive i neka ljudi rade. Hvala lijepo. Žao mi je šta je isteklo vrijeme, ima sam još. **Stazić, Nenad (SDP)** I posljednja replika Mladen Marelić. **Marelić, Mladen (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Boriću, imali ste vremena da građane Hrvatske, nas otočane obavijestite što ste potpisali tako da se naši građani ne iznenađuju kad dođu tamo jer smo i mi iznenađeni pa sa dosta toga što ne znamo što ste potpisali sve. Jer šta je kolega Baranović rekao meni je kuća pet, šest metara, deset metara od mora, ništa ne mogu raditi. Idem udicu i to mogu. Na žalost Stonski zaljev ni to ne može. Imali smo raspravu o tome jer ste proglasili zaštitom prirode, Lastovske tamo otočje, park prirode, pa su si dijelili dozvole kad kome mogne. E sad dolazimo jedanput svi u isti krov. Ministarstvo, odnosno Ustavni sud je poništio ovo na Lastovu. Vamo su ljudima, profesionalci mogu radit. Znači, dosta ste toga na brzinu potpisali, a niste se izborili za prava nas otočana, priobalja i te. Ne samo to, nego i drugih poglavlja što ste potpisivali. Nije ni čudo kad ministar koji je tada bio nije ni znao taj dan o čemu se raspravlja, što taj dan se potpisuje, ministar vanjskih poslova koji je bio. Bilo je toga da je govorio o drugima predmetima, nije uopće znao što se taj dan potpisuje. Evo to je mislim iskreno. **Stazić, Nenad (SDP)** Za završnu riječ javio se ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, štovane kolegice i kolege. Jedan podatak koji je očito promakao ali ja ću ga ponoviti. Ovaj set od 18 zakona koji se veže na Ministarstvo poljoprivrede na Vladi smo imali 5. prosinca na 129. sjednici. Nakon Vlade poslali smo ga u ovaj dom u proceduru. Znači svih 18 naših zakona smo kao štreberi napravili prvi. Vi niste radili. Sorry, greška je sa ovim datumom i očekivali smo da će stupiti i naši danom ukidanja Državnog inspektorata da će stupiti na snagu naši zakoni. I mi smo poslali u vladinu proceduru kao Ministarstvo poljoprivrede iste ove amandmane koji su sad osnažili kolege iz kluba. Na nama je samo s obzirom da su gotovo identični, da ispravljaju samo datum primjene na prvi dan nakon objave u Narodnim novinama da odlučimo da li će još u petak gnjaviti sat vremena sa objašnjenjem za svaki zakon zašto imamo vladin amandman ili ćemo prihvatiti kluba, isti taj amandman odavde. To je jedina razlika. Uvidjeli smo ne svojom greškom, zakoni su bili poslani na vrijeme. Žao mi je što kolega Šuker i Mlakar nisu tu jer su iznijeli niz netočnosti. poštovani kolega Rađenović objasnio da postoji i zakon koji je usvojio ovaj visoki dom, da postoji i odluka, da u tom zakonu točno je u članku 10. pogotovo 13. govore koje su obaveze. Govori se i na koji će se način putem putem rješenja odrediti djelatnici koji su prešli u Ministarstvo poljoprivrede, u postojeći ustroj jer mi nismo izmišljali ni poljoprivrednu inspekciju, ni stočarsku, ni vinarsku, ni inspekciju sigurnosti hrane. One su postojeće i rade, samo su imale suženi djelokrug i mogućnost rada zato što smo mogli odrađivati samo do određenog segmenta, a dio su radili gospodarski inspektori. Oni do trenutka dok ne dobiju prema Pravilniku o unutarnjem redu u ministarstvu rješenja rade prema ovlastima koje imaju. Pitali ste za uštede. Evo vam vrlo jedna jednostavna ušteda. Gotovo preko 650000 su koštali najmovi za inspektore Državnog inspektorata. U najvećem dijelu će biti raspoređeni u postojećim prostorima koje već imamo, pa to pomnožite puta 12, pa pomnožite puta broj godina pa ćete onda vidjeti. Kolega je rekao vrlo zgodno i vrlo zorno i 2005. kako su se iz istog tog Državnog inspektorata prelijevali, odnosno vraćali specijalizirani inspektori u ministarstva u određene uprave. Osim toga možemo se vratiti i na '92. i '93. kad je nastao Državni inspektorat, nastao je iz Tržne inspekcije Ministarstva gospodarstva. Opet je pitanje da li ćemo imati polivalentne inspektore koji će raditi i pokrivati sve ili ćemo imati sljedivost kontrole po planu, godišnjem planu kontrola koji se radi ili monitoringa koji je u krajnjem slučaju usklađen i kontroliran od inspekcija Europske komisije kad nam dolaze. Hoćemo se pozvati na iskustva razvijenih starih EU članica, ne znam Italije koja nam je blizu, čak možda ovih malo novijih Slovenije koja isto te inspekcije ima ustrojene u ministarstvu. Osim toga kako ćete mi objasniti kako je Ministarstvo poljoprivrede odgovorno i chek point i chek point za sve vezano za Zakon o hrani, kako ja mogu odgovarati za kvalitetu hrane na policama u nekom trgovačkom lancu ako ne mogu ući u taj trgovački lanac ili mesa u staklenim vitrinama u tom istom trgovačkom lancu ako ga tu ne mogu kontrolirati nego, ne ja osobno jer mislim da ministar ne treba ići za ruku ili iza inspektora pa kontrolirati, nego naši stručni ljudi inspektori kada smiju ući u inspekcijski nadzor samo do mesnice odnosno rasjekaonice. Sada će to moći. Da li je znači taj Državni inspektorat tako fantastično radio u tom razdoblju? Ja bih slušajući neke od vaših replika i sugestija rekao da je vjerojatno u Jordanićevo vrijeme on radio fantastično i da smo taj model trebali zadržati. Ja mislim da ne i siguran sam da sve vezano za hranu, vezano za inspekcije koje su u djelokrugu moga ministarstva da će odraditi efikasnije, bolje, kvalitetnije i transparentnije. Mjerljivo će biti financijski u pokazateljima na svim uštedama koje ćemo imati. Od ušteda automobila, od izlazaka na kontrole uzorkovanja do poslovnih prostora. U krajnjem slučaju i ustrojstvu i prema radnim mjestima koja će raditi vjerojatno i na koeficijentima i ostalo. Kako smo mogli plaćati? Pokriveni smo bili i sporazumom koji smo imali, međuresornim sporazumom, preuzimanje ljudi, točno broj ljudi se znao koji je ušao u ustroj i koji imate ali ja imam u ministarstvu 950 djelatnika, mislim da je bilo sa krajem prošle godine, a sistematiziranih oko 1350 radnih mjesta. Slična struktura koja je bila i prije. Ti ljudi su samo popunili odjele inspekcijskih službi koje su već postojeće i koje već godinama rade, samo će sad raditi puno bolje i efikasnije. Kako smo mogli isplatiti? Pa imamo određeni kvantum za 950 ili 2500 ljudi u razdjelu ministarstva i imamo kvantum sredstava koji su nam za plaće, Sporazumom smo točno podijelili i obaveze i prava iz sredstava koja dolaze i materijalna i financijska iz Proračuna Državnog inspektorata koji je bio. Govorenje o tome me je malo ne zasmetalo nego govorimo o velikoj neovisnosti samoga Državnog inspektorata dosada. Državni inspektorat je što bio kao ustrojbena jedinica? Što je bio kao ustrojbena jedinica da je imao takvu strašnu neovisnost? Pitanje je samo što su radili, na koji način i tko je to kontrolirao? Na koji će način izgubiti tu neovisnost ako rade u sustavu koji je programiran sa godišnjim planovima inspekcijskih kontrola plus normama? Nalozi po prijavama. Jer ako bude išlo od građana prijave pa logično da se inspekcijske službe onda načelnik sektora odnosno inspekcijskih službi pošalje djelatnika u dodatnu kontrolu. Ili to ne bi trebao raditi? Budite sigurni da će raditi dok ja vodim ministarstvo. Rade, inspektori rade temeljem ovlasti koje sad imaju. Usvajanjem Pravilnika o unutrašnjem redu ministarstva dobit će rješenja i radit će točno navedene onda poslove koji su možda malo specifičniji, odnosno ne ono što su imali dosada u opisu rada. Kad govorimo, dobro neću sad gospodina Šukera i trgovine tuljana, odnosno krzno od tuljana i slično neću puno spominjati, mislim da će ovaj set zakona, ovaj preustroj inspekcijskog sustava pojačati inspekcijske službe u mom ministarstvu. Rekao sam oko 950 ljudi imamo, od toga trećina su inspektori. Ovaj dio od 40 ljudi koji mi dolazi je kap u moru ali kap u moru koji će biti dio dobre ekipe i koji će kvalitetnije i bolje raditi na onom segmentu i sektoru poslova za koji smo nadležni, za koji smo odgovorni i po sustavu koji je dogovoren i propisan i direktivama i uredbama i onome što smo dužni od EU. Spomenuli ste sad dvije stvari, kolega Baranović vam je dio toga odgovorio, Poglavlje 13. je završeno, vratili smo se nazad kao slavodobitnici i rekli sve smo živo i mrtvo dogovorili. Hoćete mi reći što se tiče planova upravljanja, što se tiče ribolovnih alata, što se tiče izuzetaka što smo mi to kvalitetno napravili završetkom Poglavlja 13. – ribarstva? Ništa. … /Govornik se ne Da li smo imali mali ribolovni? Je, logično u sezoni ovo što je kolega Baranović rekao pravilnici o obavljanju malog ribolova potpisani, prezentirani, dostavljeni stručnim ljudima. Samo ne pašu svima. Rekli smo imovinski cenzus 50%, rekli smo preko 60 godina, ostali mogu ići na sportski ribolov ili osnovati obrt i početi se baviti gospodarskim ribolovom, a ne biti konkurencija stvarnim ribarima kao dosad. Jer smo tako poticali i zapravo na mala vrata s jedne strane smo bili socijalno osjetljivi i dali smo mogućnost, a s druge strane s obzirom na kilažu smo radili priličnu konkurenciju, odnosno sivo i crno tržište koje se prodavalo po restoranima i bez ikakve kontrole. Na ovaj način je ipak Da li je najsretnije rješenje? Možda ne, ali je nešto na što smo bili dužni obaviti. Spomenuli ste i preustroj odnosno reformu vodno-komunalnog gospodarstva mislim da je to s obzirom da mi citirate Rab, ja sam dobio i dopis koji je usuglašen, potpisan sa svim sad najvećim dijelom čelnika jedinica lokalne samouprave koji podržavaju ovakvu reformu i sa vašeg otoka. Mislim da još nismo predstavili, odnosno uredba je u izradi i ide vrlo brzo ovaj i misli smo na nacionalnom vijeću za vode prezentiramo ovdje u ovome Domu, samu uredbu, uredba ide na Vladu i poslije toga se i formalno određuje ne 20, nego 21 …/Govornik se ne razumije./… na osnovu studije, na osnovu struke na osnovu količina i kvantuma isporučene vode a to je 3 milijuna kuna po vodousluženom području smo napravili najoptimalniju mrežu vodno komunalnih poduzeća od gotovo 160 koliko ih trenutno ima u Hrvatskoj, bit će ih 21., bit će financijski, stručno, materijalno, tehnički spremni i za sve one zahtjeve koje trebamo …/Govornik se ne razumije./… prema vodama, tri milijarde eura ima do 2023.da bi svako naselje veće od 50 ekvivalent stanovnika imamo vodu odnosno svako naselje veće od 2000 stanovnika moralo imati kanalizaciju, govorimo gotovo o 300 pročišćivača. Ako na jednom otoku imamo sedam ili devet komunalnih poduzeća koji imaju 5-10 da, izgubit će, neće biti više toliko direktora, neće biti toliko nadzornih ili upravnih vijeća ali ćemo imati poduzeća koja će moći i pripremiti i voditi projekte jer ako to ne napravimo što smo preuzeli kao obavezu do 2023.poslije toga će RH plaćati penale i morati iz vlastitog proračuna napraviti svu tu komunalnu infrastrukturu, 95% ili čak i više i čelnici jedinica lokalnih samouprava ali što je još važnije i struka odnosno sami djelatnici iz vodnog komunalnog gospodarstva na javnoj raspravi koju smo napravili, na prezentacijama same reforme su podržale nju i u nju sigurno ideju, budite sigurno da idemo, to je gotova stvar, ide u formi uredbe i krećemo već jer pokazuju i projekti koji nam stižu već sad na mjesečnoj ili primamo na mjesečnoj još malo i u tjednoj razini da velik dio projekt je, jučer smo imali, kolega je predao za projekt Županje i imali smo Međimurje, mjesec prije smo imali Vukovar, u realizaciji su već Osijek i Poreč, to su više milionski, više desetaka miliona eura projekti i puno je lakše ih i voditi i kontrolirati i pripremit i izvest u rokovima koje treba ako imamo osposobljena komunalna poduzeća a ne mala rascjepkana

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Pa poštovani ministre, ja čitavo vrijeme razmišljam, da li vi stvarno mislite da će se ovom reformom dobiti ušteda ili to morate reći da će biti uštede. Naime, ljudi koji sjede u nekim prostorima, četiri inspektora sada su podijeljena u četiri različita ministarstva, oni i dalje moraju negdje sjediti, znači ponovno ćemo imati najmove nekih prostora s time da sad ćemo morati imati četiri ureda. Ljudi su do sada odlazili na teren jednim vozilom, sada će oni morati također odlaziti na teren jer je to terenski rad, znači svaki će morati imati svoje vozilo. Rekla sam vam primjer poljoprivrednog inspektora za Šibensko-kninsku i Splitsko-dalmatinsku županiju, jednu djelatnicu koja nema položeni vozački, o kojoj uštedi govorimo kad će ona morati obilaziti obe županije, hoćete joj dati vozača? Jedan turistički inspektor za područje čitave Šibensko-kninske županije, on dolazi u jedan grad npr. u Vodice dolazi on svojim vozilom, taj isti dan dolazi inspektor koji će nadzirati rad u trgovini svojim vozilom. Pusti izmjene memoranduma pečata, tabeli, svako od njih mora imati nekakvu svoju daktilografkinju, tajnicu koja će administrativne poslove raditi, koja će sjediti tamo i zaprimati prijave. Meni stvarno nije jasno da li vi ste stvarno uvjereni da će biti ušteda ili samo to morate govoriti a da ne kažem izmjena ovoliko brojnih zakona, kopiranja za sve nas zajedno tu i Malo me iznenađuje sve ove inspekcije postoje u mom ministarstvu kao ustrojbene jedinice, kao živi ljudi koji rade kontrolu i koji samo dobivaju pomoć ili suport sa većim brojem djelatnika koji će raditi na istim poslovima. Reorganizacija samog sustava kontrola, sukladno godišnjem planu, sukladno individualnim planovima svakog djelatnika, da bit će ušteda. Hoćete da vam kažem još šta je, gps uređaji koji će kontrolirati na koji način se, gdje se vozilo, kod kog se bilo i gdje se trenutno nalazi. Sustav kontrola prijava na posao onog trena kad se klikne službeni mobitel Jakovina će znat da li se odnosno načelnik ili načelnica službe ili sektor će znat da li se krenulo inspekcijski nadzor ili ne. Tako se povećava učinkovitost a kad govorimo u uštedama pa ja vam samo o ušteda ova dva prostora što sam vam rekao, ne znam centrala 331 tisuću kuna, područna jedinica Zagreb, 299 mjesečno. Naš je inspektor, moj 40 inspektor koji će doć sjedit će sa svojim kolegama koji već imaju prostore da li od ministarstva ili od gradova ili od državne uprave gdje sjedimo, sjest gdje ih sjedi dvoje, sjest će ih i troje ili četvero, ali opet kažem ja ih imam samo 40 inspektora. Znam da je Ministarstvo financija već sve svoje preuzelo i smjestilo u svoje prostore. To su uštede i promjena načina rada, nema promjene memoranduma, nema takovih troškova na formulare ili slično, pečati, jer to sve imamo, to postoji. Hvala. samo me zanima dal ćete ih čipirati, da li će imati narukvice za gps praćenje ili će imati ove okovratnike, možda ipak čipiranje jer evo to je sada već znate i sami u tom ste ministarstvu da je obvezno za pse i za životinje pa bi možda trebali i njih čipirati. znate tužno je sve to ovako kad govorimo a ono zbog čega sam se ja javila, već mi je glupo govoriti o stručnostima i nestručnostima jest to da kad više ne može preuzeti odgovornost e sad zadnje ste rekli mi smo sve napravili 5.prosinca i mi smo to uputili, ali vi niste radili u Saboru. Pa dobro, ja ne razumijem uopće kako vam pada na pamet da tako nešto kažete, da mi nismo radili. Vi ste nama materijale poslali… … /Upadica Rekao je. Je, oprostite, rekao, uzet ćemo fonogram. Rekao je mi smo sve pripremili, a vi niste radili. Da li ste ikad pročitali Ustav, Poslovnik ministre? Da li ste uopće u životu se s tim susreli za Boga dragoga? Pa mi smo imali i izvanrednu sjednicu bezveze, razumijete, bez ikakve veze. Tu smo došli, propao plan, Ustav i mi smo tu odsjedili par sati i otišli kući. A vi optužujete na kraju sad nas, eto bilo bi sve ok to tehnički, ali vi niste radili. Morate se ispričati saborskim zastupnicima, gospodinu predsjedniku Hrvatskog sabora Leki, potpredsjednicima i glavnoj tajnici ovdje. **Stazić, Nenad Poštovana kolegice Sumrak, ako se netko treba ispričati uz svo uvažavanje vas i nisam mislio da će proć moj dolazak ovdje u sabornicu, a da vi nećete imati neku od malo otrovnijih opaski, ali mislim da isprika zapravo za kolege inspektore jer uspoređivati sa psima i mačkama koji se čipiraju, mislim da je bilo nekorektno prema ljudima koji odgovorno rade svoj posao. Ja kad sam govorio o datumima rekao sam kad smo set ovih zakona usvojili na Vladi i poslali u proceduru u ovaj Dom. A ja vama kažem da ne dobacujete./ … Tako da u tom dijelu nisam rekao neistinu, rekao sam datum kad je bilo na Vladi i kad je službeno poslano u ovaj Dom. Ja bih volio da nisam morao danas to obrazlagati, nego da sam mogao na izvanrednoj ili već u 12. mjesecu to odraditi onda ne bi se hvatali za ovo primjenu 1.1. Hoćemo to tumačiti da je politička odluka? Uz svu ovu argumentaciju koju smo naveli da želimo napraviti i bolji i efikasniji transparentni sustav, da, iza nje stojimo i snosimo odgovornost. Da li će zbog toga inspektori, kolege inspektori biti zadovoljni ili ne, ja mislim da su oni profesionalci koji rade svoj posao. Kada sam govorio o podizanju efikasnosti, govorio sam o praćenju rada putem GPS-a na vozilima koja se koriste i ne vidim što je tu problematično da bi onih ljudi koji vode službe ili sektore mogli prekontrolirati stvarni učinak tih ljudi koji su na terenu. I vi dobro znate kako i na koji način određeni djelatnici inspekcijskih služba možda baš i tog Državnog inspektorata kojeg toliko danas hvalite su imali i broj izvida i broj kontrola i svega ostalog, na koji način. Ili se kombiniralo kako će se raditi, pogotovo ako se koristi osobni auto za službene svrhe pa se onda naručuju dvije kune po po kilometru na računala. Ovaj dio mislim da će u svakom slučaju dići efikasnost… … /Upadica Hvala vam